sjednice, sa točkom dnevnog reda kao što je najavljeno - Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenja kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama Republike Hrvatske za 2009. godinu, s Izvješćem o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj za 2009. godinu Podnositelj Vlada Republike Hrvatske, Vlada je podnijela ovo Izvješće na temelju članka 8. i članka 120. Zakona o obrani. Prijedlog akta primili ste poštom, raspravu su proveli Odbor za obranu i Odbor za ravnopravnost spolova. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Branko Vukelić, ministar obrane. **Kajin,

(IDS)** Nisam vas htio prekidati samo jedna informacija. U medijima čitamo da u četvrtak ili petak bi trebala biti rasprava o Ustavu Republike Hrvatske, da li se ostaje pri ja znam da nam mediji ne mogu određivati dnevni red ali da li je doista tako ili će se tu nešto dogoditi? **Bebić, Luka pripremljen je prijedlog za uvrštavanje u dnevni red. MI ako budemo kvorum, a nadam se da ćemo imati tijekom ova tri dana, mi ćemo proširiti dnevni red sa tom točkom i još nekoliko točaka koje su u međuvremenu došle. Međutim, ne predviđa se rasprava o tome u ovom tjednu. Dakle, uvrstit će se u dnevni red ali ne predviđa se rasprava o toj točci dnevnog reda promjena Ustava, vjerojatno će to biti drugi onaj nastavak kada mi možemo zapravo sve to obaviti i konačno donijeti Ustavne promjene prije raspusta Sabora, možda čak i do 9. sedmoga mjeseca ako bude sve u skladu sa našim očekivanjima. Evo, hvala lijepa. Izvolite ministre, ministar obrane gospodin Branko Vukelić. Hvala poštovani gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i gospodo zastupnici. Ovim Izvješćem Hrvatskom saboru ujedno hrvatskoj javnosti predstavljaju se aktivnosti iz kojih je vidljivo na koji način funkcionira obrambeni sustav, koje sposobnosti se u njemu razvijaju i u konačnici na koji način ispunjava svoju društvenu ulogu i raspolaže sredstvima koja su mu povjerena. Tijekom 2009. godine obrambena politika bila je usredotočena na provedbu onih zadaća i obveza obrambenog sektora kojima se pruža intenzivna potpora nastojanjima vanjske politike Republike Hrvatske za uključivanje u NATO i Republika Hrvatska postala je u 2009. godini članica NATO-a, čime je na području obrane ispunjen jedan od glavnih ciljeva vanjske i sigurnosne politike, a ujedno je Republika Hrvatska dobila i političko priznanje za usvajanje visokih demokratskih standarda i spremnosti za njihovu obranu. Ulaskom u NATO Republika Hrvatska dobila je jamstvo kolektivne obrane, te preuzimanjem novih savezničkih odgovornosti kolektivne obrane odnosno misija i zadaća koja se tiču obrane svih članica Saveza proširio se prostor izravno važan za nacionalnu sigurnost. Sudjelovanjem u mirovnim misijama i operacijama NATO-a, Europske unije i Ujedinjenih naroda sa 460 pripadnika Oružanih snaga u 2009. godini u jednoj rotaciji Republika Hrvatska pridonosi međunarodnom miru, stabilnosti i sigurnosti. Takvim angažmanom Republika Hrvatska povećala je međunarodni ugled, pokazujući međunarodnu solidarnost, visoku privrženost miru, te savezničku odgovornost. Dosadašnja iskustva iz angažmana Oružanih snaga u mirovnim operacijama potvrđuju da su one sposobne za preuzimanje visoko zahtjevnih zadaća u međunarodnim mirovnim misijama i operacijama. Prioritet u području obrambene reforme i obrambenog upravljanja u 2009. godini bilo je planiranja priuštivih operativnih sposobnosti te poboljšanje upravljačkih procesa. Nakon pristupanja NATO-u intenzivirane su aktivnosti na usklađivanju nacionalnog planiranja u obrambenom sektoru sa načelima, metodama i postupcima savezničkog obrambenog planiranja, za što su ostvarene dobre pretpostavke višegodišnjim sudjelovanjem u NATO-vom partnerskog procesu planiranja i raščlambe. Nastavljen je proces prioritetne realizacije partnerskih ciljeva preuzetih tijekom 2008. godine koji su nakon pristupanja NATO-U postali nacionalni ciljevi snaga. Pri tom je naglasak bio na ciljevima usmjerenim na opremanju i obuku postrojbi deklariranih za sudjelovanje u NATO vođenja operacijama, te na obuku osoblja iz svih triju grana oružanih snaga za sudjelovanje u multinacionalnim zapovjedništvima. Naše Oružane snage u 2009. godini ispunjavale su svoje temeljne zadaće u svrhu zaštite teritorijalnog suvereniteta, integriteta Republike Hrvatske. Primarno su se usredotočile na zadaće povezane sa transformiranjem obrambenog sustava u okviru prilagođavanja zadaćama kolektivne obrane koje proizlaze iz članstva NATO-a i budućeg članstva

Zbog smanjenja obrambenog proračuna tijekom 2009. godine došlo je do prilagođavanja procesa opremanja i modernizacije, ali unatoč tome zadržana je razina sposobnosti i provedba zadaća Hrvatskih Oružanih snaga. Oružane snage ojačale su svoje sudjelovanje u operacijama NATO kroz dodatan angažman u okviru mirovne operacije ISAP te uključivanje u NATO-vu operaciju na Kosovu KAFOR. Oružane snage aktivno sudjeluju u mirovnoj operaciji Europske unije Somalija Atalanta, borba protiv pirata. Tijekom 2009. godine Oružane snage sudjelovale su u ukupno 12 mirovnih misija Ujedinjenih naroda. Naše Oružane snage pružale su potporu civilnim institucijama u zemlji, sudjelovanjem u protupožarnoj sezoni, zračnom prijevozu život ugroženih osoba, hitnom prevoženju organa za transplantaciju, potragama i spašavanju u brdsko-planinskim nepristupačnim prostorima, spašavanju na moru, te u ispomoći u izgradnji komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne i područne, regionalne samouprave. Zadaće potraga i spašavanja provođene su u suradnji s državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Hrvatskom gorskom službom spašavanja i obalnom stražom Republike Hrvatske. Usvajanjem koncepta sustava spremnosti koji se temelji na standardima snaga savezničkog zapovjedništva za operacije, stvoreni su preduvjeti za izgradnju novog sustava spremnosti Oružanih snaga koji će odgovoriti na zahtjeve i izazove koje je donijelo punopravno članstvo NATO-a, te nove zahtjeve i potrebe nacionalnog obrambenog sustava. Ključne vojne sposobnosti koje su s Oružanim snagama sustavno razvijale i razvijaju s NATO su pravodobna raspoloživost snaga, sposobnost zapovijedanja i nadzora, sposobnost iskorištavanja informacijskog prostora, sposobnost mrežnog uvezivanja i uključivanjem u NATO program razvoja, sposobnost razmještanja i mobilnost snaga, održivost snaga i sposobnost vođenja operacija, te sposobnost preživljavanja i zaštite snaga. U području upravljanja ljudskim resursima, provedbom višegodišnjih ciklusa smanjenja osoblja u skladu sa dugoročnim planom razvoja Oružanih snaga tijekom 2009. godine dostignuta je ciljana brojčana veličina djelatnih vojnih osoba u Oružanim snagama. U provedbi plana izdvajanja osoblja i tijekom 2009. godine primjenjivao se model kvartalnog izdvajanja, te mogućnost privremenog zadržavanja potrebnog osoblja. Izdvojeno je ono osoblje koje ne udovoljava zdravstvenim kriterijima za djelatnu vojnu službu, osoblje neodgovarajuće stručne spreme koje nije u mogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja, a koje ispunjava uvjete za umirovljene. U 2009. godini stvoreni su svi preduvjeti i provedene su pripreme koje omogućuju izdvajanje djelatnosti i pripadnika Zrakoplovno-tehničkog zavoda u novo osnovano Trgovačko društvo Zrakoplovno-tehnički centar d.d. U 2009. godini započet je proces preustroja tadašnjih uprava i ureda za obranu, ustrojavanje područnih odjela za poslove obrane i područnih odsjeka za poslove obrane, tako da je početkom ove godine proveden preustroj koji u upravnom dijelu Ministarstva obrane smanjuje broj izvršitelja za 333, kada gledamo ustrojbena mjesta, kada gledamo ona koja su popunjena sa djelatnicima onda je to smanjenje za oko 150 djelatnika. Ciljana struktura osoblja postiže se i provedbom projekta pribavljanja osoblja kroz projekat "Kadet" i dragovoljno služenje vojnog roka, profesionalnim razvojem i personalnom potporom koje su se uspješno provodili u 2009. godini. U dva uputna roka u 2009. godini provedeno je upućivanje dragovoljnih ročnika na služenje vojnog roka. U svakoj skupini bilo je po 250 dragovoljnih ročnika, dakle ukupno 500. Profesionalnim razvojem vojni sustav omogućuje pojedincu dostizanje, održavanje i razvoj sposobnosti, znanja i vještina potrebnih za uspješno obnašanje dodijeljenih dužnosti. Provodi se rastućom i slijedom vojnom i funkcionalnom izobrazbom, dodjelom raznovrsnih dužnosti, samorazvojem, te napredovanjem u službi i promicanjem u činu. Personalna potpora usmjerena je na vrednovanje rada i obuhvaća područje plaća i ostalim materijalnih naknada, stambenog zbrinjavanja, zdravstvene skrbi, priznanja za doprinos i zasluge dodjelom odlikovanja i priznanja, te pripreme za završetak vojne karijere. Donošenjem odluke Vlade Republike Hrvatske o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane u 2009. godini, stvorile su se pretpostavke za prodaju stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane koji ne predstavljaju stanove za službene potrebe za naš sustav, a sredstva ostvarena prodajom tih stanova koristit će se namjenski za pribavljanje i opremanje stanova za službene potrebe za naše pripadnike. U provedi procesa opremanja i modernizacije Oružanih snaga tijekom 2009. godine sukladno raspoloženim financijskim sredstvima nastavljeni su započeti projekti pri čemu posebno treba istaknuti angažman domaćih proizvođača. Najčešće navodim primjer zajednice proizvođača tekstilaca, njih 14 koji su se javili i dobili na natječaju posao šivanja odora novih odora za Hrvatske vojnike. Na temelju ugovora s konzorcijem tvrtki "Patria" iz Finske, "Đuro Đaković" specijalna vozila o isporuci 126 baznih oklopnih vozila u tijeku je proizvodnja prvih domaćih baznih oklopnih vozila na koja će se integrirati naoružanje i specijalna oprema. Mogu reći da je praktično u ovom vremenu uspješno završena transfer tehnologije i "Đuro Đaković" uspješno u Hrvatskoj proizvodi ta borbena oklopna vozila i isporučuje Oružanim snagama Republike Hrvatske. U Hrvatskoj ratnoj mornarici provodilo se uvođenje operativna uporaba bordova klase "Helsinki". U Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu nastavljene su aktivnosti raščlambe tehničkih ponuda za višenamjenski borbeni avion, održane su prezentacije proizvođača, a nastavit će se prikupljanja dodatnih informacija, te izrada studije izvodivosti za višenamjenski borbeni avion. Radarski sustav zračnog motrenja FPS 117 iz projekta koji se koristi za potrebe Oružanih snaga ali i Civilne kontrole zračne plovidbe, te kao izvor radarskih podataka u sustavu ... /Govornik se ne razumije./ ... uspješno je uspostavljen i uveden u rad. U 2009. godini Vladina radna skupina za izradu popisa i kategorizacije neperspektivnih vojnih nekretnina izradila je popis tih nekretnina, elaborat za njih 216 je izrađen, te će o njihovoj daljnjoj namjeni odlučiti Vlada Republike Hrvatske. Financiranje obrambenog sustava tijekom 2009. godine, zbog novonastalih nepovoljnih gospodarskih prilika i uvođenja mjera racionalizacije slijedilo je parametre Ministarstva financija. Ove promjene utjecale su na provođenje dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga, tako da je bilo nužno redefinirati opseg i dinamiku realizacije predviđenih projekata. U predstojećem razdoblju nastavlja se proces izrade novih strateških dokumenata u području obrane koji će dati daljnji smjer razvoju obrambenog sustava. Kako je izvješćem obuhvaćeno i stanje obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj nadležna središnja tijela državne uprave pratila su provedbu obrambenih priprema u zemlji što je razvidno i iz ovog izvješća. U protekloj godini Republike Hrvatska je u potpunosti uspješno provela svoje obveze sudjelovanja u međunarodnim operacijama i misijama. Pripadnici Oružanih snaga potvrdili su spremnost Republike Hrvatske da aktivno pridonosi izgradnji mira, sigurnosti i stabilnosti diljem svijeta, čime se Republika Hrvatska profilirala kao pouzdan partner zemljama članicama i aspiranticama euroatlantskih integracija koja može odgovoriti sigurnosnim izazovima. Nastavljene su aktivnosti unapređivanja u području opremanja, obuke, vođenja, zapovijedanja i nadzora u pripremi i provedbi operacija Posebna pozornost u predstojećem razdoblju posvetit će se jačanju obučnih sposobnosti i okrupnjavanju hrvatskog kontingenta u Mirovnoj operaciji ISAF i stalno unapređivanju procesa obuke. Nastavit će se sa upravljačkim procesa u obrambenom sustavu, unapređenjem nadzornih i analitičkih funkcija u kontekstu racionalizacije poslovanja, provedbe mjere štednje u sklopu proturecesijskih mjera i poboljšanja učinkovitosti u svim segmentima sustava. U idućem razdoblju nastavit će se opremanje svih triju grana Oružanih snaga naoružanjem i opremom u okvirima dostupnih sredstava i s njima prilagođenom dinamikom, te uvođenja novih sustava tehnologije rada s ciljem dostizanja i održavanja ciljanih sposobnosti u skladu s nacionalnim i savezničkim prioritetima. Oružane snage i cjelokupan obrambeni sustav i dalje prolaze razdoblje transformacije i izgradnje novih sposobnosti. Uz sve transformacijske procese i izazove Oružane snage i obrambeni sustav u cjelini uspješno izvršavaju svoje zadaće koje su propisane Ustavom, zakonima i strateškim dokumentima. Hvala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 Hvala vam Odbor za obranu Hrvatskoga sabora je na 31. sjednici održanoj 28. travnja ove godine razmotrio Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama Republike Hrvatske za 2009. godinu, s Izvješćem o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj za 2009. godinu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada. Odbor je na temelju članka 64.a Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravljao Godišnje izvješće kao matično radno tijelo. Predstavnik predlagatelja u uvodnom obrazloženju detaljno je obrazložio Godišnje izvješće te je naglasio da Republika Hrvatska kroz potporu i provedbu euroatlantskih integracijskih procesa aktivno pridonosi stabilizaciji složenih političkih procesa u regiji i uspostavi povjerenja. Sudjelovanjem u operacijama i misijama NATO-a i EU-a te u mirovnim misijama UN-a Oružane snage Republike Hrvatske pridonose međunarodnom miru, stabilnosti i sigurnosti. Nadalje, predstavnik predlagatelja istaknuo je da je tijekom 2009. godine nastavljena reforma u području upravljanja ljudskim resursima te da je dostignuta ciljana brojčana veličina djelatnih vojnih osoba u Oružanim snagama. Nastavljeno je ispitivanje domaće jurišne puške, nabavljena je određena količina naoružanja i ubojitih sredstava, sredstava osobne zaštite i borbene zaštite, započela je proizvodnja baznih borbenih oklopnih vozila pješaštva. U flotni sustav uključeni su brodovi klase Helsinki, provedeno je uvezivanje hrvatskoga sustava za nadzor zračnog prostora u NATO sustav te je uveden u uporabu novi protupožarni zrakoplov. Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagatelja pojedini članovi odbora postavili su pitanja na koja je predstavnik predlagatelja odgovorio, a koja su se odnosila na smanjenje sredstava iz državnog proračuna, a koja su namijenjena za Oružane snage na napuštanja operacionalizacije dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2007. do 2015. spremnosti pripadnika Oružanih snaga za požarnu sezonu. Nadalje, pojedini članovi odbora pitali su da li se provodi provjera spremnosti pripadnika gardijskih brigada te su predložili da se izmijeni zakon kako bi se plaća djelatnika VSO-a uskladila s plaćama djelatnika Ministarstava obrane i pripadnika Oružanih snaga. U vezi s dijelom godišnjeg izvješća na stranici 93. predsjednik odbora ukazao je da svakodnevno dobiva informacije da preustroj uprava i Ureda za obranu nije izvršen transparentno i u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i Uredbom o klasifikaciji radnim mjesta u državnoj službi te da bi upravna inspekcija Ministarstva uprave, ukoliko je tome tako, imala što raditi. Nadalje je skrenuo pažnju ministru obrane da odbor nije dobio povratne informacije vezano za odlazak članova odbor u posjet pripadnicima Oružanih snaga koji se nalaze u mirovnoj operaciji u Afganistanu te o terminima posjeta granama Oružanih snaga i Hrvatskom vojnom učilištu. Vezano za upit potpredsjednika odbora ministar obrane obvezao se da će pismeno odgovorit da li trenutno ima djelatnih vojnih osoba sa činom generala koji nisu raspoređeni na ustrojbena mjesta navedenog čina. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskome saboru predložiti da donese zaključak da se prihvaća Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama Republike Hrvatske za 2009. godinu, s Izvješćem o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj za 2009. godinu.

Gospodine ministre, državni tajnici. Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora je na svojoj 33. sjednici raspravljao o Godišnjem izvješću o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama Republike Hrvatske, s Izvješćem o stanju obrambenih priprema i to kao zainteresirano radno tijelo. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja izvijestio je o trendu povećavanja i snažnijeg pozicioniranja žena unutar sustava Oružanih i obrambenih snaga Republike Hrvatske što smatra izrazito pozitivnim. U Ministarstvu obrane i Oružanim snagama zaposlene su 3282 žene, odnosno 16,2% od ukupnog broja s tim da u Oružanim snagama ima 12,6% žena od ukupnog broja, u upravnom dijelu Ministarstva obrane 50,4% od ukupnog broja zaposlenih. Na voditeljskim i zapovjednim dužnostima žene su zastupljene s 29,1% u pravnom dijelu Ministarstva obrane i 5,9% u Oružanim snagama. Među višim časnicama je 11,2% žena. U raspravi koja je uslijedila ukazano je na obveze Ministarstva obrane u provođenju mjera Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006-2010., odnosno promicanje primjene Rezolucije 13/25 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda prema kojoj, citiram: "će se osigurati veća zastupljenost žena u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske s posebnim naglaskom na njihovu veću zastupljenost i na rukovodećim položajima". U izvješću po ocjeni članova odbora podaci su korektno iskazani prema spolu, izrađen je Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama te je primijećen napredak u izvještavanju u odnosu na ranija izvješća, ali je ukazano da upravo nema konkretnih očitovanja u odnosu na obaveze iz nacionalne politike. Upućen je prijedlog da se u budućim izvješćima daju dodatna objašnjenja o ulozi i aktivnostima Odbora za ravnopravnost spolova pri Kadrovskom savjetu Ministarstva obrane. Naglašena je potreba za populariziranjem vojnih zanimanja i kod dječaka i djevojčica u što ranijoj dobi kako bismo u budućnosti imali ravnomjerniju spolnu strukturu zaposlenih u obrambenim i Oružanim snagama. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese zaključak kojim se usvaja Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama za 2009. godinu, s Izvješćem o stanju obrambenih priprema. Hvala. Imamo jednu obavijest prije nastavka. 32. sjednica Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj održat će se danas, dakle 26. svibnja u 14 sati u dvorani Janka Draškovića, 202, drugi kat. Obavještava predsjednica Odbora, gospođa Dragica Zgrebec. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Boris Šprem. Izvolite.

Hvala Klub SDP-a smatra da ovo izvješće treba prihvatiti jer je kvalitetnije od prošla dva, od izvješća za 2007. i 2008. godinu. Međutim, to je i povod da se ukaže na neke značajke i neke vidljive probleme koje izvještaj ne uspijeva prikriti. Ja bih najprije rekao dvije značajke. Vjerojatno je svima drago što je došlo do konsenzusa HDZ-a i SDP-a oko ustavnih promjena, posebno u odnosu na članak 45. Ali je vjerojatno svima drago i to što je u članku 7. Ustava Republike Hrvatske predviđeno što do sada to nije bilo da će o svim pitanjima koja se tiču odluka i bitnih odluka u obrambenom sektoru suodlučivati i predsjednik Republike Hrvatske. Dakle, Vlada predlaže, Predsjednik Republike Hrvatske kao vrhovni vojni zapovjednik daje ili ne daje suglasnost i onda Hrvatski sabor donosi konačnu odluku. Ističem da je SDP to predložio i prije nego je dr. Ivo Josipović izabran za predsjednika Republike Hrvatske. Mislim da će to poboljšati sustav odlučivanja u sferi obrane i da ćemo imati bolje rezultate od ovih koje imamo danas. Na drugu značajku na koju bih htio ukazati to je rad Odbora za obranu. Taj je odbor formiran prije otprilike dvije godine i osim klasičnih zadaća što je matično radno tijelo Hrvatskog sabora na pitanja obrane razvili smo rekao bih specifičan način rada, a to je da smo išli na teren i to odmah čim smo formirani, nije prošlo puno vremena. Upoznali se na licu mjesta u radnim sastancima sastancima sa problemima, sa zadaćama u Ministarstvo obrane sa čelništvom Ministarstva obrane smo održali sastanak i održali smo sastanak i sa čelništvom Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske. Jučer smo bili upravo u posjeti hrvatskom vojnom učilištu, a do kraja šestog mjeseca predviđena je posjeta članova Odbora za obranu u kojoj sjede naravno i naši vanjski članovi članovi ugledni. Samo ću spomenuti dvojicu general Stipetić i general Tus. Posjetit ćemo Hrvatsku kopnenu vojsku, podsjetit ćemo Hrvatsku ratnu mornaricu i podsjetit ćemo Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Na tim razgovorima koji obilježavaju kritički osvrt na postojeće stanje daju se i konstruktivni prijedlozi koji moram priznati da Ministarstvo obrane i čelništvo Glavnog stožera u većini i prihvaća. Isto tako, zaključili smo doduše preglasavanjem i to mi je bilo žao, preglasavanjem stranačkim da svakih tri mjeseca Odbor za obranu treba od strane Ministarstva obrane biti izvješten o ukupnom stanju u Oružanim snagama kao i o stanju naših mirovnih misija u inozemstvu. Tako da sada evo dobili smo prvo izvješće za prošla tri mjeseca. Sad očekujemo i drugo izvješće i tako kao aktivno rekao bih matično radno tijelo ne čekajući samo prijedloge iz ministarstva utječemo na stanje u obrambenom sektoru tako da ono bude bolje. E sad bih htio naglasiti da je tim čudnije, čudni odnos Ministarstva obrane prema odboru kada se radi o nekim vrlo značajnim stvarima kao što je zaključak odbora od 10. prosinca 2008. godine jednoglasno donesen da bi bilo vrijeme da delegacija, izaslanstvo Hrvatskog sabora posjeti naše pripadnike Oružanih snaga u Afganistanu jer su sva izaslanstva, svih struktura državne vlasti nekoliko puta bila. Ali predstavnici Hrvatskog sabora nisu bili ni jednom, pa smo smatrali da je neprirodno da baš predstavnici Hrvatskog sabora ne posjećuju naše snage u Afganistanu zato što mi ovdje odlučujemo na koncu da li će te snage tamo ići, u kojem broju i koliko će im biti rok trajanja u tim akcijama. Tako da je prošlo evo 18 mjeseci i još nismo uspjeli taj posjet ostvariti. Nadam se da će Ministarstvo obrane koje treba organizirati taj posjet konačno shvatiti da je to potrebno i da će nam to omogućiti. I drugo, još puno važnije. Tu bih sad malo problematizirao, a sve u cilju da bude odnos bolji kroz jedan primjer odnos između ministarstva i odbora kao matičnog radnog tijela Hrvatskog sabora za obranu. Dakle, imali smo u 9. mjesecu 2009. godine, dakle prošle godine incident u Afganistanu od četvorice pripadnika Hrvatske vojske koji su navodno jer ja ne znam, još uvijek nisam dobio nikakav pismeni izvještaj kao predsjednik odbora, ni kao član odbora, odbili zapovijed da odu na operaciju, na teren. I sad su bila pisanja u medijima pa sam se ja preko medija informirao, vjerojatno i drugi članovi i članice odbora da su navodno to odbili jer nisu bili dobro opremljeni. I sad te špekulacije o tome da su oni to odbili i zašto su odbili mi to jednostavno do danas nemamo o tome odgovor. Prošlo je 8 mjeseci od toga je zaključeno na sjednici odbora da se nama taj izvještaj treba dati. Nama je obećano da će se taj izvještaj podnijeti čim se završi istraga od strane povjerenstva koje je formirano u nadležnosti Glavnog stožera i Ministarstva obrane. E sad ja postavljam jedno pitanje ovdje. Ja sam, meni je žao što ga moram postaviti ovdje jer sam stalno upozoravao, jer smatram da je obrana državna stvar i da gdje god je moguće u radnom tijelu dogovorit se treba se dogovoriti i treba posao napraviti. Ja sad postavljam pitanje, a kako to sad Hrvatski sabor obavlja kako piše u Ustavu u jednoj odredbi demokratski nadzor nad radom Oružanih snaga Republike Hrvatske, ako njegovo matično radno tijelo, pa i na obećanje predstavnika Ministarstva obrane ne može dobiti jedan takav izvještaj. Postavljam pitanje kako ono može obavljati taj onda nadzor ako kod tog jednog vrlo značajnog, vrlo osjetljivog pitanja mi ne možemo doći do jedne takve pisane informacije. Također sam uočio radeći ovaj posao da za razliku od Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost u čiju nadležnost spadaju kao što znate upravo to kako se i zove odbor jer je nekad imao i obranu kao sektor za koji je bio nadležan. Oni to puno efikasnije i bolje rade zato što imaju razrađen sustav, sustav koji omogućava taj. Ja sam mislio da nama sad neće trebati nekakve uredbe, nekakve zakonske promjene, da ćemo to naprosto raditi zato što imamo legitimno pravo na to kao matično tijelo Sabora. Izgleda da ne, pa onda ćemo morati otvoriti tu neka pitanja. I na samom kraju još neka otvorena pitanja koja ću postaviti ministru pa bih molio da odgovori na njih na ovoj sjednici. Prvo pitanje. Zašto se kasni s dopunom ili obnovom svih strateških dokumenata od strategije obrane i vojne strategije do dugoročnog plana razvoja oružanih snaga koji je sada na snazi od od 2006. do 2015.? Jesu se neke stvari već promijenile što se tiče i financiranja, što se tiče baze za financiranje, što se tiče i konkretnih stvari koje su se drukčije odvile od onog što je predviđeno u dokumentu, pa je to pitanje utemeljeno? Drugo, zašto je obuka dobrovoljnih ročnika, rekao bih u tišini, skraćena s 14 na 8 tjedana, je li to dosta za obuku? Ovo pitanje postavljam jer znam da je temeljnu obuku u Požegi završilo 235 dragovoljnih ročnika, što je izuzetno malo, jer trebalo je obučiti skoro 10 puta više kako bi oružane snage u sljedećih 10 godina imala barem 20 tisuća obučenih osoba u pričuvi. Treba misliti na budućnost. A da bi mislili na budućnost moraš raditi sada. zašto nedostaje djelatnih vojnih osoba, ima ih naime 15 tisuća 745, a planirano je 16 tisuća, a zašto istovremeno ima više državnih službenika i namještenika, ima ih 2 tisuće 583, a planirano je Tako je u Ministarstvu obrane zaposleno 448 djelatnih vojnih osoba, a po standardima ih je trebalo biti zaposleno maksimalno 120. Četvrto, zašto su u neravnopravan položaj stavljeni piloti? Naime, piloti se školuju 5 godina, ali tek nakon 8 do 10 godina letenja dobivaju titulu magistar, čime su u neravnopravnom položaju prema drugim studentima koji studiraju po bolonjskom procesu, i titulu magistar dobivaju odmah nakon završenog petogodišnjeg studija. I peto, gospodin ministar je ovdje naveo samo u jednom segmentu politiku ministarstva prema djelatnicima koji su zaposleni u Hrvatskoj vojsci, i njezinim institucijama, da će 2 tisuće stanova otprilike prodati, a 2 tisuće zadržati za službene potrebe, što mislim da je dobra politika, samo ima jedan problem, što ovih 2 tisuće stanova koji su i dosta derutni, stari su po 40, 50 godina nikako da se prodaju, znate zbog čega? To ministar nije rekao. Zbog toga što su oni procijenjeni od porezne uprave na cijenu koja je maksimalna i onda to ljudi ne kupuju. Ministarstvo graditeljstva tu također ima svoju ulogu, pa ja molim da se i Državno odvjetništvo, da se iskoordiniraju u Vladi i da se omogući taj proces, kako bi se pomoglo našim djelatnicima zaposlenim u našem obrambenom sektoru i motiviralo ih puno više da rade u tome sektoru. I zaključno, mogli bismo puno više napraviti uz bolju suradnju, suradnju Ministarstva obrane, odbora i Hrvatskog sabora. Hvala lijepa. Hvala. Ministar obrane Branko Vukelić. Izvolite. **Vukelić, Branko (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo želim odmah nekoliko stvari ovdje sada izrečenih od gospodina Šprema u ime kluba SDP-a, odgovoriti. Jer od početka sam istaknuo i pozdravio to što je Sabor izabrao Odbor za obranu kao nama nama jedan matični odbor koji ustvari je u funkciji potpore Ministarstvu obrane oružane snage. I takovu suradnju smo razvijali i krenuli razvijati od samih početaka, suradnju želi Ministarstvo obrane i oružane snage razvijati i očekujem da taj odbor negdje sa pozicija politiziranja nego jednoga ipak pogleda od, na obranu i na oružane snage sa pozicije državnog interesa, dakle van politika i van nekakvih dnevnih političkih prepucavanja. Zašto to govorim? Zato što je gospodin Šprem i na odboru pa sada i kroz izvješće sa odbora, pa sada i kod evo evo govora u ime kluba spominje neke stvari koje jednostavno ne stoje. Dakle meni je žao ako su se članovi SDP-a žalili vama prilikom preustroja ureda i uprava za obranu na to što više nisu šefovi šefovi pojedinih odsjeka, jer ima drugih koji su vjerojatno bolje ocijenjeni i zadovoljavaju ono što treba imati za to mjesto. Ali to ne može se tumačiti kao netransparentnost rada Ministarstva obrane, jer morali bi se onda informirati kod sindikata, čije pismo imam, koje je upućeno Ministarstvu obrane i Ministarstvu pravosuđa, Ministarstvu uprave, Uredu za socijalno partnerstvo, gdje mogu citirati: "Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH u provedbi preustroja ostvario odličnu suradnju s Ministarstvom obrane kao poslodavcem i socijalnim partnerom u cilju što potpunijeg informiranja službenika o tijeku procesa preustroja i zbrinjavanja viška zaposlenih, o čemu svjedoči čitav niz sastanaka i aktivnosti koje su temeljem toga dogovorene.", završen citat sindikata. Onda molim vas govorimo argumentima, a nemojmo govoriti sa političkih pozicija jedne stranke, bez obzira o kojoj stranci je riječ. ovog puta je o SDP-u riječ. Prema tome, ja vas molim, dakle taj proces je provođen vrlo transparentno, za sve ono što netko, bilo tko tko se osjeti ugroženim da je napravljen prekršaj u postupku itd., ima sve instrumente da se može žaliti nadležnim tijelima, institucijama i da se sve provede, jer je dakle ponavljam sve što je rađeno, rađeno je vrlo transparentno i u želji dakle da se na neki način svi ljudi koji su višak, a njih je negdje oko 150 prilikom toga preustroja, pokuša zbrinuti bilo u dakle drugim državnim tijelima, bilo u lokalnoj samoupravi, upravi itd. Što se tiče puta u Afganistan vjerujem da ćete cijeniti i tu potrebu da se procjenjuje i sigurnosni aspekt tog putovanja odbora i sve one druge okolnosti, pa vjerujem da ćete se prisjetiti do sredine prošle godine su vrlo intenzivne aktivnosti kada je riječ i o rebalansima proračuna i o mjerama dakle antirecesijskim, svemu što se događalo u Hrvatskoj, i ja sam siguran da će ove godine taj put uslijediti, da put u Afganistana je nešto što će zasigurno i doprinijeti i boljem razumijevanju i saborskih zastupnika i članova odbora o situaciji u Afganistanu i o položaju naših vojnika u Afganistanu. Incident u Afganistanu. Dakle nije točno da ste se informirali iz medija, jer ste dobili i to, rekao bih grubo, sirovo izvješće od načelnika glavnog stožera prije nego što je procedura i provedena. Dakle dobili ste ga osobno. Čak i mimo procedure, i mimo ministra obrane. To je istina. Isto tako, stegovni postupak je u tijeku, prvi stupanj završen, kada završe žalbe i kad sve skupa kompletno izvješće ćete dobiti o tome što se dogodilo dakle kada je riječ o toj četvorici vojnika u Afganistanu, a mislim da informacije usmene i one koje imate informacije od načelnika stožera su prve informacije o kojima ponavljam ste imali na vrijeme informaciju. I znali ste što se događa. Kada govorimo o dragovoljnom služenju vojnoga roka, sa 14 na 8 tjedana je skraćena obuka po odluci glavnog stožera. Dakle struke. Dakle onih koji obučavaju dragovoljne ročnike. Ne po Ministarstvu obrane. Prema tome, ja ne mogu sada suditi ili promišljati da Glavni stožer koji je predložio da umjesto 14 je dovoljno i 8 tjedana da se temeljna obuka sa dragovoljnim ročnicima završi reći da ne, da to nije tako. Jer valjda trebamo vjerovati ljudima koji su struka u vojsci, a to su dakle oni koji i obučavaju dragovoljne ročnike. Što se tiče stanova, dakle mi smo sve pretpostavke i proceduru napravili za prodaju stanova. Činjenica je da prema procjenama, ovo što ste rekli Porezne uprave, cijene tih stanova su iznad onoga što je prihvatljivo za one koji bi išli u otkup. To je istina. I zbog toga sada je taj proces u Ministarstvu obrane zastao i prodaja stanova bit će objedinjena zajedno sa svim drugim stanovima u državnom vlasništvu i tu je ministrica Matulović-Dropulić zadužena ispred Vlade da sa Državnim odvjetništvom napravi model da se dođe do prihvatljive cijene za otkup stanova kako bi i ovi stanovi o kojima vi govorite, s pravom govorite da je previsoka previsoka cijena i da ljudi neće ulaziti u taj otkup, dakle da se dođe do cijene koja će biti prihvatljiva ljudima i da na taj način se prodaju stanovi koji nama ne koriste što se tiče službenih stanova u Ministarstvu obrane. A sredstva od prodanih stanova bi mogla koristiti za gradnju onih stanova kadrovskih, službenih na na onim mjestima za koje imaju potrebu Oružane snage. Evo, ja ću samo toliko, neću Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre rekli ste u jednom trenutku da parafraziram, ne bi trebalo politizirati neke stvari u ovome našem poslu. Ja mislim da Ja mislim da sam to ja više puta govorio i stalno sam isticao i kao predsjednik Odbora za obranu da mi trebamo raditi u suglasju što je više moguće jer se radi o državnoj stvari, radi se o obrani. Ali ja ne znam kad sam to dobio, ja stvarno onda moram dobro pogledati službeno Izvješće Ministarstva obrane … /Govornik se ne razumije./…, ja ga dobio nisam. Ja ga dobio nisam, informaciju, već kad ste se zakačili za to, jednu poluinformaciju ili ne znam, neke elemente informacije na licu mjesta na odboru, na zatvorenoj sjednici od vaših suradnika. I onda je on obećao da će nam dati službenu informaciju za kratko vrijeme čim završi istraga za nekih 3 tjedna. Ma gledajte, tamo smo sjedili i mi to do danas nismo dobili. Ja o tome govorim. I to nije odnos koji je u redu, ali gledajte ne radi se tu o jednom običnom odnosu, tu se radi o tome da mi ne provodimo demokratski nadzor i vi nam to ne omogućavate. Hvala lijepo. Hvala vam dame i gospodo. Godišnje Izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i Izvješće o ukupnom stanju u Oružanim snagama RH za 2009. godinu sa Izvješćem o stanju obrambenih priprema u RH za 2009. godinu nadam se zaslužuje širu pažnju hrvatske javnosti iz čitavog niza razloga. Svakako stanje obrambenih priprema, ukupno stanje u Oružanim snagama, spremnost obrambenog sustava temelj je nacionalne sigurnosti svake države pa tako i RH. Ovo izvješće Ovo izvješće je vrlo iscrpno i vrlo opsežno, gotovo na 125 stranica sa brojnim temama i sadržajima. Od onih koje se odnose na muzejsku građu Oružanih snaga RH, arhive, imovinsko-pravne poslove pa sve do onih ključnih strateških, bitnih pitanja koje određuju operativne sposobnosti Oružanih snaga RH posebno u zahtjevnim mirovnim operacijama kao što je ona u Afganistanu. Neke teme u tom kontekstu zaslužuju više pažnje i možda nisu dovoljno naglašene. Kao što je pitanje pouzdanog predvidivog zračnog transporta našeg kontingenta u daleki Kabul. Svakako jedna osnovna konstatacija što se tiče ovog izvješća, ja bih rekao je izuzetno važna. Opsežnost i iscrpnost izvješća, ali možda nedovoljna analitičnost i fokusiranost na ona pitanja koja su od izuzetne važnosti za spremnost Oružanih snaga RH posebno u uvjetima globalne gospodarske krize i uvjeti u kojima danas funkcionira Ministarstvo obrane i Oružane snage RH gotovo da su karakteristični za sve Oružane snage u svijetu. u svijetu. Kako se nositi sa krizom i koji utjecaj ta globalna kriza, problemi državnih proračuna imaju i kako se reflektiraju na stanje, opremanje i modernizaciju Oružanih snaga. U ovom sveobuhvatnom i iscrpnom izvješću možda neke teme zaslužuju posebnu pažnju s obzirom na njihov utjecaj na spremnost prije svega čini mi se obuka i izobrazba je temelj spremnosti svakih Oružanih snaga pa tako i Oružanih snaga RH. Obuka je temelj spremnosti i temelj sposobnosti, razvoj, doktrine obuke posebno u uvjetima kada kada zahtjevne mirovne operacije zahtijevaju dodatnu obuku koja zahtijeva interoperabilnost i kompatibilnost između različitih postrojbi na terenu u uvjetima koji nisu nimalo jednostavni ni laki. Sustav školstva kao temelj kvalitete, sposobnosti planiranja, kao kvalitete budućih časnika, generala itd., ja bih rekao posebna je tema i zaslužuje možda šire rasprave i širu pažnju u hrvatskom društvu. Kakva je kvaliteta našeg vojnog školstva? Kakav je njegov karakter? Kakva je njegova usklađenost sa civilnim sustavom izobrazbe i ono što je isto tako važno koliki je broj stranih časnika, dočasnika na institucijama za izobrazbu u Oružanim snagama RH? To je dio međunarodne suradnje koji je isto tako posredno važan. Jedna od ključnih tema odnosi se na dugoročni plan razvoja Oružanih snaga 2006. – 2015. Koji su efekti smanjenja proračuna na provedbu dugoročnog programa razvoja Oružanih snaga? U RH sigurno nisu mali i imaju značajne posljedice i značajan utjecaj na modernizaciju, opremanje Oružanih snaga, a to onda u konačnici znači i na sposobnosti i sigurnost naših postrojbi u zahtjevnim zahtjevnim i izazovnim mirovnim operacijama. O tome treba razgovarati jer o tome se razgovara u Oružanim snagama svih država, a posebno država članica NATO saveza koje imaju zahtjevne i izazovne zadaće u brojnim mirovnim operacijama. Međunarodna obrambena suradnja svakako zahtjeva posebnu pažnju, bilateralna obrambena suradnja kao dio sveukupne vanjske politike Republike Hrvatske, multilateralna obrambena suradnja i sva pitanja koja su vezana uz nadzor, naoružanja i mjere izgradnje povjerenja i sigurnosti posebno u regiji. Upravljanje ljudskim resursima resursima također tema koja zaslužuje posebnu analitičnost, kako osigurati u Oružanim snagama kvalitetne, motivirane dobro obrazovane časnike za iduće desetljeće, koliki je postotak časnika koji napuštaju Oružane snage, dočasnika iz različitih razloga i uopće analiza kvalitete ljudskih resursa je izuzetno važna tema koja zaslužuje ja bih rekao više rasprava ne samo u Hrvatskom saboru, nego i na čitavom nizu različitih okruglih stolova, tribina itd. Materijalni resursi, opremanje naoružanjem i vojnom opremom, uglavnom je vezano uz nabave naoružanja i vojne opreme u inozemstvu iz razumljivih i opravdanih razloga jer su mogućnosti Hrvatske industrije naoružanja i vojne opreme na žalost iz različitih razumljivih i opravdanih razloga vrlo ograničene ali inicijative i napori da se dio opremanja Oružanih snaga realizira u u Republici Hrvatskoj kroz različite konzorcije i kroz hrvatsko gospodarstvo, itekako je važna inicijativa koja zahtjeva potporu. I u tom smislu ono što je naglasio ministar, konzorcij ili grupa kompanija Hrvatskih iz područja tekstila koje itekako u jednoj maloj niši mogu stvoriti kvalitetu koja ima širu konkurentnost je itekako važna. Kaciga, pištolj, proizvodi koji datiraju svoj razvoj u 90-tim godinama i normalno postavlja se pitanje koji to novi proizvodi koje Hrvatska, uvjetno industrija naoružanja i vojne opreme može lansirati, koji su to proizvodi koji mogu biti konkurentni, koja je razina njihove kompleksnosti, što je to što je prihvatljivo, a što je to što može biti preambiciozno i usprkos značajnih investicija neće dovesti do značajnih rezultata. U svakom slučaju vojna industrija u mnogim državama je izvor globalne konkurentnosti gospodarstava tih država i njihovih kompanija. Nije suvišno naglasiti čitav niz kompanija koje na tom području naoružanja i vojne opreme koje usprkos svjetske krize ne smanjuje se ima čak i tendencije rasta. Prema tome, analiza utjecaja globalne financijske krize načelnika glavnog stožera ili načelnika glavnog stožera ili načelnika združenog stožera Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država koji je istaknuo sljedeće: financijska kriza na žalost imat će značajni utjecaj na globalnu nesigurnost i nestabilnost širom svijeta. Jedan visoki dužnosnik isto tako je istaknuo sljedeće o čemu treba voditi računa: smanjenje obrambenih proračuna utječe na tzv. akvizicijsku politiku, smanjuje kvalitetu opremanja, ali isto tako ono što je posebno važno istraživanje i razvoj prolazi u tim redukcijama najlošije. Svakako iz te komponente proračuna svakog ministarstva obrane, proizlazi sposobnost industrije naoružanja i vojne opreme, te države i konkurentnost proizvoda koje ta država proizvodi. Evo dozvolite nekoliko riječi nekoliko riječi i o međunarodnim mirovnim misijama koje jedan koje su svakako jedan od najznačajnijih doprinosa Oružanih snaga Republike Hrvatske sveukupnoj vanjskoj politici Republike Hrvatske. Mirovne operacije NATO-a posebno u Afganistanu zaslužuju pažnju, ne samo zbog činjenice da se tamo ovaj čas nalazi preko 300 naših pripadnika. Taj broj će se uskoro povećati i mnoga pitanja koja su vezana uz kvalitetu njihovog života, kvalitetu njihove opremljenosti, njihovu sigurnost zaslužuju ja bih rekao, možda više pažnje, a jedno koje ja vrlo često ističem čini mi se da ne treba zanemarivati odnosi se na mentalno zdravlje i moguće probleme tzv. posttraumatskog ratnog sindroma. Podaci iz nekih drugih misija, nekih drugih Oružanih snaga pokazuju da ta prevalencija PTSD-a u mirovnim operacijama u Afganistanu se kreće oko 10% i to sigurno može imati dugoročnog utjecaja na mentalno zdravlje ljudi koji se vraćaju iz tih zahtjevnih i rizičnih mirovnih operacija. U svakom slučaju doprinos Oružanih snaga Republike Hrvatske mirovnoj operaciji NATO-a u Afganistanu je vrlo prepoznatljiv na širom međunarodnoj sceni u dijelu kvalitetne obuke i suradnje sa snagama snagama sigurnosti Afganistanske države, Afganistanskom vojskom tzv. MAN-om i Afganistanskom policijom koje ovaj čas poprimaju brojeve već od preko 200 tisuća policajaca i vojnika i to je ona snaga koja bi trebala preuzeti vođenje mirovne operacije u Afganistanu s obzirom na predvidivo smanjenje u idućim godinama NATO-vom kontingenta. Misija Na Kosovu itekako je važna i prepoznatljiva u široj međunarodnoj zajednici kao i čitav niz drugih misija u kojima sudjeluju Hrvatski dočasnici, časnici i vojnici, kao što su misije na Golanu, Atalanta, ALTEA u Bosni i Hercegovini, Eulex Kosovo itd. Nekoliko riječi još o obuci. Obuka zaslužuje posebnu pažnju, međutim, materijalna potpora i materijalna opremljenost obuke zaslužuje i određena financijska sredstva. Dio Hrvatskih časnika koji dolazi u misiju u Afganistan, kao pomoć Afganistanskim oružanim snagama provodit će obuku pilota na helikopterima M171. Pred nekoliko mjeseci simulatori za te

kao mentori te obuke trebali bi imati iste uvjete, istu opremu u Republici Hrvatskoj. NO, međutim, zbog razumljivih razloga koji se odnose na smanjenje obrambenog proračuna neki projekti modernizacije Oružanih snaga Republike Hrvatske posebno u cilju kvalitetne obuke su reducirani, istraživanje i razvoj svakako je posebna komponenta. Još na kraju rekao bih nešto što mi se čini da je izuzetno važno. Odnos medija prema Oružanim snagama Republike Hrvatske prema Mirovnoj operaciji u Afganistanu mora biti kvalitetniji, ozbiljniji i odgovorniji. Zašto to govorim? Iz jednostavnog razloga, oklopnjak HVO pokvario se usred bitke s Talibanima, veliki naslov u jednim dnevnim novinama. Potpuno netočno. Sjedio sam na večeri sa zapovjednikom našeg kontingenta u Kabulu. Zazvonio je njegov mobitel, ispričao se i rekao je generale samo nekoliko trenutaka. Vratio se kasnije i rekao imamo probleme sa alternatorima i nadam se da ćemo taj kvar vrlo brzo otkloniti. Nikakve borbe, nikakvih Talibana. Prema tome, i ta informacija i ta istina je isto tako došla iz Ministarstva oružanih snaga Republike Hrvatske, došla je iz Glavnog stožera, čak sam i osobno tom novinaru rekao, ne to nije točno. Pitanje je zašto takav senzacionalizam, zašto takvi skandali koji onemogućuju da razgovaramo o ozbiljnim stvarima kada su u pitanju Oružane snage Republike Hrvatske. Nije to prvi, nije to zadnji, nije to jedini slučaj. Briga o kvaliteti našeg obrambenog sustava zaslužuje ozbiljnost i odgovornost svih nas koji sjedimo ne samo u Hrvatskom saboru, nego svih onih i u medijima koji prate rad Oružanih Oružanih snaga Republike Hrvatske, posebno rad hrvatskog kontingenta u jednoj takvoj važnoj, odgovornoj zadaći kao što je ona u Afganistanu. I na kraju iz svih tih razloga, s obzirom na kvalitetu i sveobuhvatnost ovog izvješća, klub HDZ-a će mu dati punu potporu. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Meni stvarno nije stalo do politiziranja, ali imam dojam da je ovo izvješće u najmanju ruku uljepšano. Mislim da je istina puno crnija no što je prikazana. Ja ne smijem reći da je izvješće frizirano, ali ali na neki način izvješće bježi zapravo od biti. A problem nam je naprosto poznat. Ove godine za Oružane snage osigurano je u proračunu 4 milijarde 767 milijuna kuna. I sada sa 4 milijarde 767 milijuna kuna mi možemo imati kada je riječ o Hrvatskoj vojsci upravo ovo što imamo. Usuđujem se kazati jedan neoperativan sustav za što nisu krivi niti generali, niti ministar, niti predsjednik države, niti Vlada, već jednostavno novaca nema i onda nam je oprema upravo ovakva kakva je, slobodno se može reći jedna ruina. Ili da kada je već riječ o ovome izvješću za 2009. godinu, 2009. u proračunu je osigurana 5 milijardi 61 milijun kuna. E sada pogledajte samo za plaće i. Što ti to piše

ostalo 147,1 milijun kuna. Sa 147 milijuna kuna vi ne možete održavati sustav, a kamoli dodatno opremati taj sustav. Pomorske snage su kao recimo zrakoplovne doista ne operativne, Obalna straža. O tome govori strana 81. to je zapravo fikcija, ona zapravo ne postoji. Nedavno smo pročitali da evo ja ću to citirati: "Na nedavnoj proslavi obljetnice operacije "Bljeska" prvi puta nije bilo preleta borbenih aviona, jer su u tom trenutku samo dva MiG-a bila ispravna. Ovaj podatak dovoljno govori o alarmantnoj situaciji u ratnom zrakoplovstvu koji na papiru ima 12 MiG-ova a prosječno su jedva 4 spremna za obavljanje zadaća. Prije otprilike godinu dana državni vrh je na osnovu ponudu 7 proizvođača aviona suzio broj adekvatnih na 3. Riječ je o avionima JAS 39 švedskog Gripena, te moderniziranim verzijama američkog Fantoma 16 kojeg nude Amerikanci. Osim toga postoji ponuda američke Vlade koja Hrvatskoj nudi 12 komada Fantoma 16 blok 25 iz sustava Američke nacionalne garde. Te avione bi Hrvatska dobila besplatno ali bi trebalo uložiti oko 300 milijuna dolara za rezervne dijelove, obuku pilota, tehničara, prilagođavanje hangara, pista i tome slično". Identična takva situacija je i sa helikopterima. Državni vrh zbog straha i tu ih podržavam, ne želi u VIP helikopter kojeg koristi samo vojska, nakon onog iskustva koji je bio ako se ne varam u Vukovaru, apsolutno te ljude i razumijem, ali ne treba naprosto pogibelji izlagati niti vojsku. S druge strane što još ovdje kazati? Ono što treba priznati, pohvaliti to je opremljenost naših vojnika u Afganistanu, to su sjajno obučeni dečki ali isto tako trebalo bi po mom sudu još jedanput razmisliti i povući vojsku iz te izgubljene Misije Hrvatske u Afganistanu, nakon povratka u Hrvatsku predsjednice iz Washingtona, uskoro ćemo put Afganistana poslati još koji desetak vojnika. Taman s druge strane kada Hrvatska ispuni sve uvjete za Europsku uniju, a imam dojam da nam je Bruxelles prolongirao ulazak u Europsku uniju 2012. na 13 ili 14 godinu, da budem ciničan, Europa će se možda i raspasti. Dobro, slažem se da treba ispuniti standarde Europske unije zbog nas samih. Ne mislim da kada je riječ o Europi ispunjavati ili usklađivati se sa europskim zakonodavstvom u onom dijelu kojega danas čitam u "Večernjaku" da seks između brata i sestre, te oca i kćeri ili majke i sina ne bi se kažnjavao ako su obje strane punoljetne i pri zdravoj pameti, kao da se to pri pameti može uopće i raditi. Ali pustimo sada to. To je između ostalog isto tako Europa. Neću više o Europi ali hoću o Afganistanu. Ali prije toga, što je bit ovog izvješća? Na strani 7. se doslovce u prvoj rečenici kaže da analiza neposrednog sigurnosnog okruženja Republike Hrvatske pokazuje kako tradicionalna vojna prijetnja Republici Hrvatskoj u 2009. godini nije bila i to apsolutno stoji. Ali dalje na strani 13. se onda kaže da tijekom 2009. godine obrambena politika bila je usredotočena na provedbu zadaća i obveza obrambenog sektora putem kojih je pružena intenzivna potpora nastojanjima vanjske politike Republike Hrvatske za uključivanje u NATO i Europsku uniju i zapravo to je gospodo i bit. Cjelokupna obrambena politika zadnjih godina Republike Hrvatske podređena je isključivo NATO-u, Europi, Ujedinjenim narodima i tome slično. Nema tu više neke autonomije, naša autonomija kad je riječ o vojsci jednako NATO, Hrvatska nije hvala Bogu a zadaća je prije pratiti NATO nego stvarati neke druge uvjete na ovim prostorima. Na strani 15. se kaže da Oružane snage u 2009. godini ispunjavale su svoje temeljne zadaće u svrhu zaštite teritorijalnog suvereniteta, integriteta Republike Hrvatske. Hrvatske. Primarno su se usredotočile na zadaće povezane s transformiranjem našeg obrambenog sustava u okviru prilagođavanja zadaćama kolektivne obrane koje proizlaze iz našeg članstva u NATO-u i budućeg članstva u Pa se onda na idućim stranama navodi sve misije u kojima Hrvatska sudjeluje, od ISAF-a u Afganistanu pa Kosova, čak i Iraku, o tome malo kasnije, Čad, Srednjeafrička Republika, Somalija, Bosna i Hercegovina, kroz Ujedinjene narode također imamo svoje predstavnike itd. Ono što me gospodo međutim vrijeđa kad sam naglasio da smo se uvukli na neki način u taj sukob u Iraku, ne vojskom, tamo nema hrvatskih vojnika, časnika itd., možda pojedinaca kroz neke akcije da, ali vojske nema. Ali ovdje na strani 18. govori se da se neki psi obučavaju na ovim prostorima za potrebe Iraka. Psi su drage životinje, najbolji prijatelji i jasno ljudi izuzetno korisni, ali to je indirektno uključivanje u taj sukob dole u Iraku i mislim da to jednostavno nije pametno. Što se tiče Afganistana, prije je rečeno da tamo ima više od 300 vojnika Republika Hrvatska. Jedan vojnik hrvatski obrambeni proračun stoji oko 750 tisuća 300 milijuna ukupno. Naši su vojnici sve češće u zoni sukoba pa dozvolite da je citiram da nedavno vozač nije mogao pokrenuti vozilo u trenutku kad su talibani kod jednog sela na području Mazar e Sharifa napali grupu pripadnika afganistanske vojske koju su obučavali hrvatski vojnici. Pišu u novinama, nakon što su uzvratili na napad Hrvati su uspjeli spasiti vozilo, popravit ga, izvući na sigurno. Glasnogovornik MORH-a Goran Grašinić potvrdio je probleme s vozilima, ali demantira informaciju da je taj LMV zakazao usred bitke s Talibanima. LMV je tijekom nedavne operacije NATO snaga na sjeveru Afganistana u čemu je sudjelovala i afganistanska vojska te hrvatski instruktori koji ih uvježbavaju. Znači nije problem u tim vozilima, sve se može pokvariti. Problem je ja bih rekao u jednoj pokvarenoj misiji koja neće uroditi plodom, ali će iz Afganistana put Hrvatske možda se netko i u kovčegu vratiti. Jasno da to nitko ne priziva, ali i na to se valjda mora računati. Jasno, kad govorimo o ovom izvješću sve bi bilo drugačije kada bi u Hrvatska jasno nema novaca za mnoge aktivnosti, ni za mirovine ni za plaće ni za zdravstvo ni za brodogradnju. Pred 30 dana premijerka je najavila gospodarski oporavak na temelju činjenice da je za prva tri mjeseca ove godine industrijska proizvodnja bila veća 0,3% u odnosu na isti period lani, da bi u travnju ta ista industrijska proizvodnja gospodo pala za 6,6% u odnosu na ionako katastrofalan travanj iz 2009. godine. Znači što kanim reći? Nema novaca, vojska košta, bez novaca nema modernizacije, nema novih borbenih sredstava, nema novih tehnika i konačno, između izdvajanja npr. za vojsku, iako je i ona to treba priznati najbliža europskim standardima i s druge strane recimo zdravstva, svi će vjerojatno normalni prije izabrati ovo drugo. I stoga budimo pošteni i priznajmo sami sebi da sa 4,7 milijardi kuna, a ide i rebalans proračuna znači vojsci ćemo uzeti sigurno još možda 200, 300 milijuna kuna, jednostavno ne možemo imati bolje Oružane snage. Jasno, imamo sjajne mladiće, imamo sjajne cure i to je ona osnova, to treba istaknuti. 2310 je žena, muškaraca 16 tisuća 18, ukupno 18 tisuća 328 pojedinaca broje naše Oružane snage, ali oprema nam je onakva kakva sa tim novcima jedino i može biti, gotovo neoperativna. Kao što rekoh prvi puta se dogodilo, kao što sam čitao, citirao, da za proslavu Bljeska 2010. nije bilo preleta borbenih zrakoplova zato jer su samo dva bila sposobna, stoga možda je bolje da su stvarno bili u hangarima. Međutim, zašto se isto tako javljam za riječ? Hrvatska će morati nabaviti nešto sredstava pa možda će morati kupiti i avione. Ako da, onda neka se to veže uz te famozne offset programe i ako Šveđani nude Hrvatskoj avione za brodove ja mislim da bi to onda trebao biti ispravan put. Ne zbog toga što je Uljanik se tamo takmičio nego to bi jedino mogao biti ispravan put. Oni nama avione, ako ne želimo da nam Talijani, Slovenci, Srbi čuvaju nebo, a mi njima brodove. Mi se hvalimo, evo prije je rekao netko da izvozimo pištolje, borbene puške, zašto ne izvozimo i rashodovano oružje, zašto ga uništavamo i konačno, vrijeme je da se poveže vojna industrija sa prostora ex Jugoslavije kroz jednu zajedničku proizvodnju, ne da bi se obnavljala ta država koja nema budućnosti nego da bi jasno mogli zajednički nastupati na trećim tržištima putem određenih proizvoda jer nama logike da mi sebi oklopne transportere kupujemo od Finaca, a onda ih Finci izrađuju u našim poduzećima, konkretno "Đuri Đakoviću". Za kraj, ja bih osobno volio znati istinu i u poduzetničkim aktivnostima nekih generala. Da li npr. generali Rojs, Roso, Gotovina kupuju javna poduzeća, ne, hidro elektru a onda im javna poduzeća nekima financiraju obrane. To je dosta neobično, ali zanimljivo bi to bilo znati kako je moguće da general sa 11 ili 12000 ili 15 vrijedno kuna kupi jednu hidro elektru. Dobro, ima možda puno noćnog rada, dnevnica i tako. Ali bez obzira na sve tu je nešto nelogično. Kod generala Istrijana tu nema u tom činu, ali još bitnije je što će vojsci toliko nekretnina koje ne koristi i zato ovu akciju da se prodaju stanovi ljudima koji su tamo treba sigurno pozdraviti. Sve jasno treba staviti u funkciju. Je da je vrijednost nekretnina znatno pala, na najnižoj mogućoj cijeni danas. Ali sutra će biti vjerojatno i niža. I za kraj. Sa 4,7 milijardi kuna jednostavno ne možemo imati bolje zrakoplovstvo, bolju obalnu stražu ili mornaricu, bolje transportere itd. I u buduće ćemo se opet kao možda '91. oslanjati isključivo na mladiće i cure i cure koji služe u našim postrojbama. naši su vojnici sve češće u zoni sukoba. Netočno. Drugo. Stalo vozilo Hrvatske vojske u borbi sa talibanima. Netočno. Treće. Izgubljena misija Međunarodne zajednice u Afganistanu. Netočno. I tako dalje. Čitav niz netočnih izjava. Gdje je problem? Ne može se shvatiti situacija u Afganistanu čitajući loše vijesti, loše članke, neprovjerene i sa daljine od 5000 km teško je razumjeti što Međunarodna zajednica tamo čini. Vrlo kratko. U zadnjih pet godina bio sam pet puta tamo i mogu reći s punim pouzdanjem, a evo tu ima i ministara koji su i državnih tajnika bili u Afganistanu. Međunarodna zajednica približava se kraju vojnih operacija od Kabula, samo aerodroma, sjever, zapad. Konačno se priprema preuzimanje južnih pokrajina na granici sa Pakistanom i to će biti kraj vojnih operacija. To je istina. Hvala lijepa. Uvaženi kolega Kajin je rekao da se nad Hrvatskom nije nadvila tradicionalna vojna prijetnja. Ja bih ga ispravio i rekao da se nadvio moderni terorizam. Jer ukoliko ministar zdravstva nastavi zatvarati rodilišta po Hrvatskoj, to govorim stoga što je u Đakovu zatvoreno rodilište, što je u Afganistanu četvorica Đakovčana. Tada ne znam da li ću Hrvatskoj vojsci uskoro biti Ljubljanci, Ljubljanci, Gračani. Neće biti Hrvata ukoliko se nastavi trend zatvaranja rodilišta. Stoga je ovo moj apel i ovom Saboru i isto tako Vladi Republike Hrvatske da preispita slučaj zatvaranja rodilišta, jer grad Đakovo je i središte nadbiskupije, i Strossmayerov grad i grad preko 30000 stanovnika. Hvala vam lijepo. Pristanak roditelja za ovu fotografiju imam. To je moja kćerka. **Šeks, Lijepo. Vaša kćerka je lijepa i lijepo je sve što ste rekli. Ali zlouporabili ste Poslovnik i ispravak netočnog navoda zastupnika Kajina. Kajin nije ništa govorio o rodilištu u Đakovu.

da imamo i za rodilišta i u Supetru. Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Najprije bih želio izraziti zadovoljstvo da je danas ministar sa nama. Sve rjeđe imamo priliku imati ministre u sabornici tijekom rasprava o pojedinim prijedlozima zakona ili izvješćima, pa mislim da je to dobro gospodine ministre da se tu, ne moramo se u svemu složiti. Ali dat ćete nam svakako najrelevantnije odgovore na naše pitanje. Kolegice i kolege, obrana zemlje nesumnjivo je jedna od najznačajnijih, ako ne i najznačajnija tema koja se može naći na dnevnom redu Hrvatskog sabora. Zato nije svejedno ni kako izgleda ovo izvješće, ni kako će teći ova rasprava ni koje ćemo zaključke eventualno nakon toga donijeti. U Hrvatskoj narodnoj stranci smo svjesni da u obrambenim sustavima i Oružanim snagama u Europi dominiraju rasprave o drukčijem način popune Oružanih snaga obzirom na to da se u demokratskim državama događa jedan snažan proces demilitarizacije. države više nisu suočene sa izravnom vojnom prijetnjom već sa nizom drugih opasnosti što podrazumijeva nužne strukturne, kadrovske, organizacijske i strateške promjene u sustavu nacionalne sigurnosti. Na žalost, o tim elementima u ovom izvješću imamo vrlo, vrlo malo podataka. Ja se kolegice i kolege neću za razliku od svojih prethodnika pozivati na novinske članke. Mislim da je to apsolutno nekorektan način prikupljanja podataka o stanju u Hrvatskoj vojsci. To je jedna vrlo osjetljiva materija i mislim da taj posao moramo odraditi na bitno drugačiji način. Izvješće je formalno cjelovito, ali sadržajno nedostaju važni podaci. Tako nedostaje važan podatak koliko je uloženo sredstava za realizaciju dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga. Ako se zna da je u prethodnim godinama taj plan realiziran sa oko 50% godišnje, a da je 2010. godina, godina na polovici tog desetogodišnjeg razdoblja onda se postavlja pitanje ostvarivosti tog plana i eventualne potrebe njegove revizije, pa bih molio ministra da se u jednom od naših, od kasnijih obraćanja Saboru i dotakne eventualne potrebe za revizijom tog dugoročnog plana. U izvješću se mnoge stvari ne spominju. Tako se govori o uvođenju novih plovnih jedinica klasik Helsinky, a ne govori se o opremanju raketnih topovnjača koje je započelo prije 10 godina i koji još kolegice i kolege nije završeno. Ispada da te topovnjače uopće ne postoje. U pitanju službenih stanova koje su malo prije spomenute kao gorućem pitanju standarda govori se da je useljeno 99 stanova, ali se ne govori koliko je takvih stanova uistinu potrebno našim Oružanim snagama odnosno pripadnicima Oružanih snaga. U pogledu izdvajanja osoba prema izvješću, najveći je podbačaj u izdvajanju državnih službenika i namještenika. Od planiranih tisuću, izdvojeno je samo 372, i to zbog nedostatka sredstava. Kao da se zaboravlja da je trošak zadržavanja u sustavu Ministarstva obrane višestruko veći od troškova izdvajanja. Čini se da se radi o lošoj organizaciji poslova, ili razlozima koji su u izvješću potpuno izostavljeni. U pogledu ravnopravnosti spolova, kolegica Sobol je o tome govorila, i ja bih taj dio u izvješću skratio. Nadalje, nije dobro gospodine ministre, da ovdje koristite neke teške riječi u odnosu na mišljenje i stavove pojedinaca u Saboru. je takva da se zna tko je kome nadređen i mislim da ne bi trebali izraz politikanstvo koristiti bez obzira na to da li smo čak i pogriješili kao zastupnici u ocjeni određenog momenta, ali mislim da to zaista nije dobro. Ono što bih također ovdje želio pohvaliti, a taj se dijalog odnosio na izvješće kolege Šprema ispred našeg Odbora za obranu, mislim da taj odbor zaista vrlo dobro radi, mislim da se kolege trude dobiti dodatne podatke u svakom trenutku o stanju u oružanim snagama i mislim da ih treba pohvaliti za to. Meni je žao da još uvijek im nije dogovorena posjeta zapovjedništvima triju glavnih, naših triju grana oružanih snaga, kao i posjeta vojnicima u Afganistanu. Mislim da bi s time dobili niz dodatnih podataka, da bi naša onda jasno ova ocjena bila objektivnija i da tome svi težimo i moramo težiti. Pored navedenih nedoumica, ja bih od predlagatelja zamolio da čujemo i odgovore na sljedeća pitanja. Zašto je Hrvatska još u promatračkom statusu u multinacionalnoj brigadi kvadrilaterale u koji je ušla još davne 2002. godine? Nadalje, zašto je tek osnovana radna skupina za procjenu i kategorizaciju vojnih objekata ako proces njihove prenamjene traje već 10 godina? Nadalje, zašto proces sukcesije vojne imovine traje tako dugo, te se tek u 2009. godini vrše pripreme za pregovore o sukcesiji? Zašto je protupožarno zrakoplovstvo u ovom izvješću, a vjerujem da se svi slažemo s tim da ono sa vojskom realno nema gotovo nikakve veze. Da li će migovi koji se spominju u izvješću, da li će im isteći operativna sposobnost prije nego nabavimo nove lovce? Ako se to dogodi gospodine ministre, da li ćemo tada zračnu zaštitu zatražiti od neke susjedne države? Evo to su po nama vrlo ozbiljna pitanja koje trebamo danas čuti, odgovore na njih, kako bi jasno mogli donijeti zaključke što činiti u budućem razdoblju. Konačno, ako bi morali ocijeniti ovo izvješće, onda definitivno moramo reći da je ono daleko iza izvješća koje smo dobili 2005. godine, koje smo izvješće svi podržali, jer je bilo cjelovito, jer je bilo objektivno, jer je bilo bez uvijanja stvarnog stanja u vojsci, i mislim da tako barem u ovom najvišem predstavničkom tijelu moramo raditi. Konačno da se i malo našalim. Da li je slučajno da nam je Vlada ovakvo izvješće, nekompletno izvješće poslala upravo 1. travnja ili to možda nije slučajno? Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Jedan ispravak, gosopdin zastupnik Damir Kajin. Gospodin Dorić je ustvrdio, citiram da je nekorektno sudove donositi na temelju novinskih članova. Nije nekorektno gospodine Dorić čitati novine, zapravo na temelju nekih članaka iznositi podatke kojih nema u izvješću. To ne može biti nekorektno. Nekorektno je razgovarati o ovom izvješću, a da nam se neda podatak npr. o operativnoj sposobnosti naše avijacije, tj. činjenice da od 12 aviona, ako se ne varam lete svega 2 borbena miga, ili da u VIP helikopter neće niti jedan predsjednik. Ne bi niti ja, ja ih razumijem. Ali ja glede svega toga, i takvoga stanja Hrvatske vojske, čak niti ne prozivam ministra, niti naše generale, jer sa 147 milijuna kuna ili 20 milijuna eura, naša oprema ne može biti drugačija doli van funkcije. I hvala Bogu da ste primijetili da su, i spomenuli kanadere, koji su na svu sreću novi, i želim vjerovati da usprkos ovom kišnom proljeću neće trebati biti u funkciji, ali eto po tom pitanju je doista Hrvatska vojska puno učinila. U 10 i 57 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Klub zastupnika HSS-a, gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni gospodine ministre, uvaženi državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici. Kao što je to uobičajeno, mi iz kluba Hrvatske seljačke stranke na početku naše rasprave prvo želimo pohvaliti sve pripadnike oružanih snaga Republike Hrvatske koji su u Afganistanu, kao i pripadnike oružanih snaga policije, te civilno osoblje koji sudjeluju u drugim mirovnim ili humanitarnim operacijama diljem svijeta. Pored njih želimo pohvaliti i sve ostale pripadnike oružanih snaga policije, vatrogastva, gorske službe spašavanja, te pripadnike drugih institucija društva ili udruga koje u okviru svog područja djelovanja profesionalno ili dragovoljno skrbe za obranu sigurnosti i zaštitu Republike Hrvatske i svih njenih građana. Mišljenja smo da ovo izvješće o kojem raspravljamo kao i ona iz prethodnih godina na zadovoljavajući način obuhvaćaju pojedine važne probleme, izazove i zadaće s kojima se susreće Ministarstvo obrane, a posebno oružane snage Republike Hrvatske sa upravljačkom i rukovodnom strukturom u cjelini. Međutim nismo sigurni da li ono pored oružanih snaga dovoljno na objektivan način obuhvaća i druge dijelove, odnosno elemente obrambenog sustava, te poziciju i odnos obrambenog sustava s drugim dijelovima sustava nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske. Zašto smo toga mišljenja? Zato što živimo u vremenu kada su ugroze vojne prirode manje izgledne, ali su zato uvelike prisutne nevojne ugroze. stav znanosti je da proces ukidanja, odnosno napuštanja opće vojne obaveze, te pojava širokog spektra nevojnih ugroza znači potrebu razvijanja drugih zapostavljenih komponentni obrane, prvenstveno kriznog planiranja i upravljanje u izvanrednim situacijama i krizama. Mislimo da se stvari na tom planu presporo razvijaju. Današnji svijet karakteriziraju brze promjene u međunarodnim odnosima, a novi sigurnosni izazovi i rizici i prijetnje traže nova rješenja kako na nacionalnoj razini tako i na međunarodnoj razini. Posebno je teško odrediti udio vojne i civilne komponente u tom procesu. Koliko je poznato sustav nacionalne sigurnosti RH ne obuhvaća samo sigurnosne službe, odnosno Sigurnosno obavještajnu agenciju ili Vojno sigurnosno obavještajnu agenciju niti obrambeni sustav RH ne obuhvaća samo Oružane snage RH, odnosno vojsku. Obrambeni sustav obuhvaća i tijela državne vlasti, lokalnu i područnu, odnosno regionalnu samoupravu, ministarstva i državne upravne organizacije s pravnim osobama iz njihovog djelokruga čije je funkcioniranje bitno u uvjetima izvanrednih situacija ili kriza, velikih elementarnih nepogoda, nesreća i katastrofa te u uvjetima stanja neposredne ugroženosti i ratnog stanja te organizacije za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara. Također i građani RH imaju dužnosti u obrani, kao što su vojna obaveza, radna obaveza, materijalna obaveza, obaveza služenja u civilnoj zaštiti. To ističemo iz razloga što u RH na području obrane, sigurnosti i zaštite imamo različito razvijene pojedine elemente sustava. Bojimo se da još nema stvarne želje za izgradnjom ukupnog sustava u kojem će svaki od elemenata biti približno jednako razvijen i međusobno uvezan. Stoga nam je cilj da ukažemo na dobre strane izvješća, ali i na otvorena pitanja u cilju njihova učinkovita i bržeg rješavanja. S tim da puno veći naglasak dajemo na otvorena pitanja koja bi trebali doraditi. Što smatramo zadovoljavajućim u ovom izvješću? Proces reformi u Ministarstvu obrane,a posebno u njegovom vojnom dijelu daleko je bolji nego u bilo kojem segmentu državne uprave, ali su i te reforme možda ponekad spore što se tiče procesa modernizacije materijalnih resursa za što smo mišljenja da za to postoji objektivni financijski razlog, odnosno nedostatak financijskih sredstava. Ministarstvo obrane sukladno načinu rada u NATO državama usvojio je metodu upravljanja obrambenim sustavom putem godišnjih smjernica obrambenog planiranja i doradio zakonsku i podzakonsku regulativu. Ne znamo zašto su učinjene zakonske promjene samo za potrebe vojne komponente, a ne i za potrebe ostalih elemenata obrambenog sustava. Okončane su radnje za ustrojavanje Obalne straže. Što je velik i vrlo bitan posao za ukupnu nacionalnu sigurnost države. S tim u vezi nadamo se da su time stečeni bolji uvjeti za zaštitu Jadrana. Pojačan je nastavak sudjelovanja u NATO vođenoj operaciji u Afganistanu. Utvrđeni su prioriteti modernizacije Oružanih snaga RH. U modernizaciju se uključuje i hrvatsko gospodarstvo. Radi se na opremanju i obuci deklariranih postrojbi za mirovne operacije. Planski se radi na izdvajanju i prijemu novog osoblja. Izdvajaju se djelatnosti koje nisu usko vezane uz upravljanje obranom i zatvaraju se i prenamjenjuju vojne nekretnine u nešto korisnije. Što smatramo, evo nekoliko otvorenih pitanja za koje smatramo da se također mogu doraditi ili poboljšati. Mislimo da bi u sljedećem izvješću trebalo dati preciznije informacije i kakvo je stanje na pojedinim razinama nositelja nositelja civilne obrane. Npr. središnjih tijela državne uprave, županija te drugih nositelja civilne obrane. Imamo dugoročni plan razvoja Oružanih snaga RH, ali nemamo dugoročni plan razvoja ukupnog obrambenog U poglavlju 9. Ključni smjerovi razvoja u budućem razdoblju najavljen je i rad na novom strateškom pregledu obrane, odnosno svojevrsna analiza i inventura obrambenog sustava koji bi trebao dati smjer razvoja budućeg obrambenog sustava. Bojimo se kako će taj dokument ispuniti svoju svrhu jer je važeći i najavljeni strateški pregled obrane, radi se o vremenu kada od temeljnih dokumenata imamo samo strategiju obrane i vojnu strategiju, ali nemamo i nismo imali plan obrane RH što uključuje plan uporabe Oružanih snaga, plan zaštite i spašavanja, plan funkcioniranja gospodarstva i društvenih djelatnosti te kada se ti dokumenti izrade uz planove upravljanja u izvanrednim situacijama i krizama i kada se neki od dijelova tih planova usklade, odnosno integriraju s planskim dokumentima NATO-a i EU te u praksi provede mislimo da je tek tada stvoren uvjet za izradu novog strateškog pregleda obrane, a tek potom strategije obrane te prateće zakonske i podzakonske regulative s planovima i operativnim postupcima. Stoga je naš prijedlog žurno uskladiti stavove i iznaći rješenja na razvoju kriznog planiranja i upravljanja u izvanrednim situacijama i krizama jer je to područje u popriličnom zaostajanju za modernim trendovima i uvjetima koji se postavljaju pred našu državu. Neriješeni kadrovski problemi u dijelu središnjih tijela državne uprave, jedinica područne, odnosno regionalne samouprave te pravnih osoba čije je funkcioniranje bitno u uvjetima izvanrednih situacija i kriza, većih nesreća i katastrofa, odnosno rata. Poseban problem uočen je po pitanju uključivanja Oružanih snaga u provedbu zadaća kada se traži od Oružanih snaga da Oružane snage pruže pomoć civilnim institucijama, civilno-vojno krizno planiranje. Jer sukladno postojećim propisima takav zahtjev Ministarstvo obrane RH može istovremeno dobiti, odnosno stići iz više institucija, a da prethodno nisu iskorištene sve sposobnosti nadležnih civilnih institucija, odnosno namjenski ustrojenih službi. Obrambeno-sigurnosno zaštitna funkcija mora biti djelotvorna, mora ostvariti temeljni cilj, postići odgovarajući, odnosno što veći stupanj sigurnosti građana. Ona mora na pravi način odgovoriti suvremenim ugroženostima i opasnostima, iskorjenjivati ih, onemogućavati, sprječavati njihovo štetno djelovanje. Ljudi i njihove zajednice moraju za to biti osposobljeni, pripremljeni, organizirani i to na razini koja im omogućuje učinkovito sigurnosno djelovanje. I na kraju klub HSS-a podržati će Izvješće o spremnosti obrambenog sustava i ukupnom stanju u Oružanim snagama RH za 2009. godinu. Hvala lijepo. Hvala. Jedna obavijest. Sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu održat će se danas u 13,30 u dvorani Josipa Jelačića, predsjednik odbora Zvonimir Mršić. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Arsen Bauk, izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege po meni najveći problem u ovome trenutku u obrambenom sustavu je visina proračuna Ministarstva obrane, za koju mislim da je ona u skladu s mogućnostima Republike hrvatske u ovome trenutku ako je nešto manja nego što su to potrebe, posebno modernizacije Oružanih snaga Republike Hrvatske. Naime, kod svake krize kada dođe do rezanje troškova onda se obično na MORH i MUP režu troškovi jer oni ustvari odnose najmanje glasova Vladi koja je u ovom trenutku prema tome izazivaju najmanje protivljenja javnosti. To je do neke razine možda i prihvatljivo dok ne dođe u situacija da te institucije ne mogu obavljati na normalan način svoje funkcije, mislim da to još uvijek nije slučaj ali mislim da prilikom daljnjih rezanja proračuna budu, ako kriza dođe dotle da ipak bi trebalo ova dva Ministarstva poštediti. Također, moram primijetiti da u odnosu na izvješće 2005. godine, 2006. također je izvješće sa nešto manje "zanimljivih i atraktivnih" podataka. Kada kažem zanimljivih i atraktivnih podataka, mislim na žalost na one podatke koji pokazuju da nešto nije dobro odnosno da su određeni problemi, prisutni, bilo kod stanja obrane bilo u drugim područjima. Međutim, mislim da ni to nije neki veliki problem. U ovome trenutku za razliku od tada Hrvatski sabor ima posebni odbor koji se bavi pitanjima obrane i sva takva moguća situacije se mogu i na zatvorenoj sjednici Odbora raspraviti i onda ukoliko postoji potreba i na plenarnoj sjednici, ali mislim da takva izvješća bi trebala biti otprilike na razini kakvoj je i ovo samo možda malo više ili manje podataka koji bi mogli više zanimati zanimati javnost. Naime, dosta često je tijekom 90-tih i početkom 2000. godina, Hrvatska vojska bila predmet dnevno političkog prepucavanja političkih stranaka i čimbenika, to je možda bilo s pravom ali mislim da već nekoliko godina dakle od tamo 2002. godine pa do današnjeg dana ona više nije toliko uključena u dnevno političke rasprave, što je dobro i što treba apsolutno pozdraviti. U tom smislu Republika Hrvatska danas je članica NATO-a i po tome se na svu sreću ne razlikuje od drugih zemalja. Kod ovakvih Izvješća vrlo često se spominju neke stvari koje nemaju neke veze ni sa Ministarstvom obrane a pogotovo ne sa spremnošću obrambenog sustava. Jedna od njih su svakako vojne nekretnine. Mislim, da je pogrešno nazivati vojne nekretnine, to su bivše vojne nekretnine koje su bile nekada u funkciji bilo one vojske bilo Hrvatske vojske, ali one više nemaju tu namjenu, proglašene su neperspektivnima, nisu vlasništvo Ministarstva obrane kako se tu govori, nego su vlasništvo države, i nisu u pravilu na upravljanju Ministarstva obrane, nego na upravljanju Vlade odnosno Središnjem uredu za imovinu. Mislim da je ministar obrane zapravo kriva adresa na koju se postavlja pitanje što će biti sa tim vojnim sa tim bivšim vojnim nekretninama. A mislim da bi javnost, a i zastupnici a tijela lokalne samouprave trebali više pitati Vladu, odnosno institucije Vlade koje se time bave, na koji način će se te nekretnine staviti u funkciju. Mislim da tu nije dovoljno napravljeno ali ponavljam to nije stvar Ministarstva obrane, to je više stvar organizacije u cjelini. cjelini. Ono što također ne bi trebalo biti u sustavu Ministarstva obrane, a što za sada je i vjerojatno će to tako ostati i tu se Ministarstvo obrane na dobar način brine, to je protupožarni avioni, odnosno dio Hrvatskoj ratnog zrakoplovstva koji je angažiran u protupožarnoj sezoni, odnosno kanaderi naravno. U protupožarnoj sezoni angažirani su transportni helikopteri i druge vrste transportnih zrakoplova Oružanih snaga, ali uvijek se misli najviše i najvidljiviji su kanaderi pa se ustvari o tome i najviše govori. Meni osobno je drago također što ovakva Izvješća više nisu popraćena sa sa tonom koji se može smatrati prepucavački i što u svakom slučaju nije dobro da uključujemo vojsku i vojnike u takve naše rasprave. Politička rasprava može biti o tome da li je mjesto Hrvatskoj u Afganistanu ili nekim drugim mjestima, ali kada politika donese odluku vojska će na najbolji način izvršiti tu zadaću. Politici može biti mjesta u raspravama jesmo li trebali omogućiti obuku pasa za Iran ili ne ali to također kada politika donese odluku vojska mora izvršiti i u svim demokratskim zemljama to tako treba biti i prema tome, povjerenje u sustav civilnog nadzora nad vojskom mora biti od javnosti veliko zato da bi vojska bila pošteđena dnevno političkih prepucavanja. Neću više duljiti o ovome Izvješću, želio bih ministru postaviti dva direktna pitanja. Jedno je pitanje Baškog polja odnosno bivšeg vojnog odmarališta Baško polje koje je sada u sustavu Kluba Adriatic. Dakle spominjala se vaša izjava o tome da razmišljate o tome da se vrati možda u sustav Ministarstva obrane, pa bih želio tu dobiti direktan odgovor na pitanje, je li to aktualno, hoće li se to dogoditi i da li se nešto po tome napravilo. drugo pitanje je također vezano za jug Dalmacije. Dakle, da li se odredila, razmišlja o lokaciji pomorske baze jug jer imamo ovih dana po medijima dakle da sve stranke u gradu Ploče ne žele da to bude u Pločama. A ne znam gdje se došlo po tom pitanju. Uz naravno gospodine ministre želju da se prilikom rasprave o proračunu izborite za nešto veći vojni proračun zaključit ću ovu raspravu. Nadam se da i sljedeća izvješća će biti lišena dnevne politike i da naravno, ono što sam rekao na Odboru, da više naglasite prvu nagradu Klape "Sveti Juraj" Hrvatske ratne mornarice na Splitskom festivalu. Zahvaljujem.

imovinu koja je nekada pripadala Ministarstvu obrane, koja je služila zaista je nezadovoljavajuće pogotovo u vremenu krize, kada takvo jedno pitanje posebno mora dobiti na svojoj težini i na jednoj dobroj vladavini. Naime, činjenica je da jedinice lokalne samouprave, da i sama država često treba za različite svoje poslove nekretnine, odnosno prostor, sramotno je da država troši ogroman iznos za najamninu, za zakupninu iznajmljuje tuđe prostore, recimo Ministarstvo pravosuđa je 2004. godine iselilo iz vlastitih prostora, besplatnih prostora i puste milijune mjesečno se plaća za najamninu. Ova imovina koja nije stavljena u funkciju također dodatno košta državu. Naime, na ime komunalija, struje, vode propada kasnije ju je teže i obnoviti. Jedan dobar primjer je ovaj upravo kada ste i vi bili zamjenik ministrice Željke Antunović kada je dobar dio tih prostora, tih nekretnina stavljen u funkciju, spominjem samo ovaj kompleks Selske, davno je to za pravosuđe trebalo biti u funkciji. Nažalost, do dana današnjega nije. Ali evo dobri su bili primjeri, krenulo se nešto je napravljeno i zadnjih godina ali malo i nedostatno. I ovo je možda prilika da se u ovoj raspravi skrene pozornost Vladi da u vremenu krize je najlakše za nju udariti poreze poreze građanima a milijuni nam propadaju. kada govorimo o toj imovini ja sam sada i u raspravi spomenuo da jedino Ministarstvo obrane nije adresa na koju treba upućivati i kritike i pohvale za takve stvari, da je to Vlada. I da je Vlada zaslužila dosta kritika zbog toga što nije tu imovinu koju je vojska napustila i proglasila neperspektivnom stavila na neki način u funkciju. Ako ste primijetili zaželio sam ministru da se izbori za veći vojni proračun u svojoj raspravi, međutim ne slažem se s onima koji misle da taj vojni proračun treba povećavati od prihoda koji bi se dobili od stavljanja u funkciju prodaje i iznajmljivanja tih nekretnina koje su nekada bile vojne, zbog toga što to nije pošteno ni prema vojsci ni prema drugim resorima. Dakle, vojska nije menadžerska institucija da se za svoj proračun bori na tržištu. A drugo, država nije država nije na neki način institucija koja nagrađuje uspješnost prodaje bivše imovine na način da sada kaže zbog toga što smo prodali imovinu i zaradili, sada nam je vojska prioritet, a zdravstvo, obrazovanje i nešto drugo nije. Prema tome, što se tiče imovine država treba funkcionirati na način da se imovina najbolje iskoristi, a što se tiče proračuna, država treba tamo gdje smatra da je bitno treba uložiti novce i ako je vojska prioritet treba vojsci, ukoliko je nešto drugo prioritet treba dati na neko drugo mjesto. Zato služi politika, zato se uostalom stranke i natječu i zato se vlade mijenjaju ili ne mijenjaju. Zahvaljujem. Bitne su tu i materijalno tehničke stvari i o tome da politika odlučuje gdje će hrvatski vojnici ići itd. međutim, zaboravio je jednu stvar koja je naročito bitna, da politika mora stvoriti uvjete za budućnost Hrvatske vojske, a to su prije svega vraćam se na poznati problem sada u Hrvatskoj, da 4 grada poznata po svojoj povijesti među prvima Đakovo, Sinj, Makarska, Imotski, Supetar odnosno 5 ostaju bez rodilišta. A ne vidim mogućnost da će nas bilo tko obraniti ako to ne budu rođeni Hrvati, odnosno hrvatski građani. Tada nam je svejedno da li smo u NATO savezu ili smo u nekom drugom savezu, jel nitko nas ne može bolje obraniti a to je pokazano u Domovinskom ratu od nas samih. I vezano za s obzirom da se nisam stigao prijaviti u ovih sat vremena, jedno nemojte mi zamjeriti direktno pitanje ministru obrane. Što je sa Domom hrvatske vojske u Đakovu koji je jedan kroz jedan vlasništvo grada Đakova gdje se srušila ograda, gdje je glasnogovornik Ministarstva obećao u 7 dana riješiti taj problem? Ta ograda je neposredno pred osnovnom školom, međutim do dan danas tamo više nema nikoga. Dali ste to Pleteru d.o.o., znači više nije potrebno za obranu Republike Hrvatske, a vlasništvo je grada Đakova. Pa bih vas ja zamolio, budući da je to neperspektivno da i to vratite nazad u posjed gradu kao što to stoji u gruntovnici u Đakovu. I zid. **Vinković, Zoran (SDP)** I zid koje je trebalo Ministarstvo obrane riješiti, jer mi ne možemo ući u posjed u kojem je sada trenutno Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Ja sam legalist gospodine potpredsjedniče, poštujem hrvatske zakone. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Dobro. A osobito ste revni u poštivanju Poslovnika. Zoran (SDP)** Ako vi tvrdite da će Hrvatska vojska biti bez Hrvata učinkovitija onda je to druga stvar. Ja to ne mislim tako. **Šeks, Vladimir

Gospođa zastupnica Gordana Sobol. Nemamo odgovor na repliku, povukao je. Vas dvoje pratite. ... /Upadica se ne Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo javila sam se za raspravu da još u nekoliko rečenica ukažem na problematiku i važnost ustvari sudjelovanja žena i u pitanjima koja se odnose na ono što podrazumijeva pod nekakva vojna pitanja, pitanja obrane i Možda da mogu krenuti od ovog Parlamenta pa da posjetim sve nas kolege i kolegice da nam u Odboru za nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora ne sjedi niti jedna kolegica zastupnica, dakle čisto muški odbor. A u Odboru za obranu imamo dvije kolegice. Još kada pribrojimo još 6 vanjskih članova, onda se to svede na otprilike nekakvih 10% u Odboru za obranu. Svjesna sam toga da se ne mogu neke stvari napraviti preko noći, ali želim ustvari upozoriti da je već to dugogodišnja praksa kada je u pitanju baš Odbor za nacionalnu sigurnost. Na Odboru za ravnopravnost spolova raspravljali smo već ja mislim treći ili četvrti puta za redom o izvješću o spremnosti obrambenog sustava. Ponovit ću još jednom da se vidi napredak u samom izvješću kada je u pitanju prikazivanje podataka prema spolu. Sjećamo se pred dvije godine nije bio niti jedan podatak razvrstan prema spolu. Međutim, ono što mi se čini da bi trebalo u onom poglavlju koji govori o ravnopravnosti spolova ili unutar toga poglavlja ili problematiku rodne politike unutar Ministarstva obrane odnosno Oružanih snaga, proširiti na čitavo izvješće. Jer pitanje sudjelovanja žena unutar sustava se ne može svoditi samo na to koliko žena ima, već i na to na koji način i kako i samo Ministarstvo obrane odnosno Oružane snage, koji su to napori koji se rade i što se to još može učiniti, a da bi broj žena pogotovo u sastavima Oružanih snaga, odnosno među djelatnim vojnim osobama bio itekako veći nego što je danas. Naime, mi danas imamo negdje oko 9,5% žena 9,5% žena koje su djelatne vojne osobe. Prije nekoliko godina, 2006. godine taj broj je bio negdje oko 8,3%. U Strategiji razvoja je zacrtano da bi do 2015. godine broj žena kao djelatnih vojnih osoba trebao biti 10%. Dakle, cilj će bit sigurno ostvaren, bit će ostvaren pretpostavljam i prije 2015. godine, no čini mi se da je ja bih rekla, malom zadaćom koja si je ustvari zadana da od 8,3 se u praktički gotovo 10 godina taj broj popne samo na 10%. Čini mi se da iz svega toga ustvari proizlazi i određena svjesnost i unutar Ministarstva obrane, odnosno Vlade odnosno Oružanih snaga koliko je ustvari teško i koliko je ustvari težak posao kada se radi o uključivanju žena u sustav sustav Ministarstva obrane, odnosno naročito kada je u pitanju vojni sastav. Želim ovdje danas također reći, kad govorimo o učešću žena i kad govorimo o njihovoj mogućnosti da budu na pozicijama gdje se donose ključne odluke za ovu državu onda moram podsjetiti da na rukovodećim položajima unutar Ministarstva obrane, ne govorim sad o Oružanim snagama, koliko ja znam nemamo niti jednu ženu među vodećim. Imamo ministra, imamo državne tajnike, mislim da nemamo niti jednu državnu tajniku i ne znam da li imamo možda jednu ravnateljicu uprave ako se ne varam i čini mi se da je to za financijsko-materijalne poslove. Ali dakle i kad gledate rukovodeći sustav u Ministarstvu obrane u odnosu na preko 50% žena ukupno koje su zaposlene unutar Ministarstva obrane onda se taj nesrazmjer itekako vidi. Osobno mislim da i u Hrvatskoj kao i u ostalim zemljama, ne odnosi se samo na Hrvatsku, to se odnosi na sve zemlje koje su u sastavu NATO-ga gdje što se Hrvatske tiče mi smo čak i bolji u odnosu na NATO, dakle postoji ja bih rekla, neću reći otpor ali ima i otpora, ali ja bih rekla da postoji prvenstveno prepreka u shvaćanjima, u tome što je to što je posao muškaraca, a što je to što je posao žena. Još uvijek živimo u društvima u kojima je pitanje obrane zemlje, vojna pitanja, sigurnosna pitanja ipak se podrazumijeva da su to muškarci. U Hrvatskoj je u zadnjih nekoliko godina organizirano nekoliko okruglih stolova na temu sudjelovanja žena između ostalog i u sustavu Ministarstva obrane, odnosno Oružanih snaga prvi pogled se čini kao da tu ne bi trebalo biti nikakvih problema. Svima su vrata otvorena, za sve postoje jednaki uvjeti, a kada i dođu u taj sustav onda se postavlja i pitanje mogućnosti njihovog napredovanja. Recimo kad govorimo o činovima, udio žena u statusu viših časnika je oko 10%. Hrvatska još uvijek nema niti jednu ženu s činom generala, svega 4 brigadirke, oko 30-tak pukovnica. U dočasnicama parcipiraju se otprilike 11%, a u vojnicima s manje od 5%. Bilo bi nepravedno naravno ne spomenuti ipak jednu ohrabrujuću činjenicu, a to je da nešto povoljniju situaciju nadam se u budućnosti nagoviješta i školovanje za buduće pripadnike djelatnog sastava u programu kadet. U njemu, koliko imam informacije, zadnji naraštaj polaznica doseže gotovo i 30% pa je dakle za vjerovati i nadam se da ćemo do te 2015. godine uspjeti i premašiti onu zacrtanu brojku od 10%. Voljela bih da se o problematici ravnopravnog sudjelovanja žena i muškaraca i unutar Ministarstva obrane i unutar Oružanih snaga i općenito u sigurnosnim sustavima Hrvatske razgovara puno češće nego što je to bilo do sada. Iskoristit ću ovu priliku također da zamolim ministarstvo da u budućim izvješćima puno više kažu, odnosno da kroz tematsku cjelinu ravnopravnost spolova progovore i o onome što radi Odbor za ravnopravnost spolova pri Kadrovskom savjetu koji je konačno osnovan. Još od 2002. godine u zakonu je stajalo da treba bit osnovan, a formiran je koliko ja znam krajem 2008. godine. I drugo, da podsjetim također da je Ministarstvo obrane jedan od nositelja koordinacije primjene Rezolucije 13/25. Možda nisam to točno detektirala, ali Rezolucija 13/25 na neki način obilježava 10. godišnjicu donošenja. Rezolucija 13/25 Ujedinjenih naroda govori o sudjelovanju, učešću žena u sigurnosno-obrambenim sustavima, o uključivanju žena u sve mirovne procese, u pregovaračke procese itd., itd. U međuvremenu je donesena i nova rezolucija kojom se obvezuje vlade država članica da rade na primjeni rezolucije, dapače da naprave i nacionalne planove za djelovanje i provođenje Rezolucije 13/25. Ja vjerujem da će i Hrvatska to učiniti, možda je u međuvremenu to već učinila, ali mislim da bi trebalo formirati ako se ne varam jednu radnu skupinu koja bi radila na izradi takvog jednog nacionalnog plana pa ja vjerujem da će onda sljedeće ovo izvješće biti obogaćeno na neki način, nadopunjeno i sa aktivnošću te radne grupe. Zahvaljujem. Hvala. Gospodin zastupnik Niko Rebić. Izvolite. **Rebić, Niko (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, kolegice i kolege. Treba reći da se radi doista o kvalitetnom izvješću. Iz godine u godinu iz Ministarstva obrane dobivamo sve bolja i kvalitetnija izvješća mislim da danas zaista možemo raspravljat o onome što se kroz proteklo razdoblje događalo na meritoran način. Treba reći da odmah nakon pobjede u Domovinskom ratu započinje preustroj Oružanih snaga Republike Hrvatske iz ratnog u mirnodopski ustroj. Već tada je donesen Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga od 2006. do 2015. godine. Tada je otpočela i reforma u upravljanju ljudskim resursima, a iz ovog izvješća se vidi da je u tom razdoblju, dakle u 2009. godini gotovo postignuta ciljana brojčana veličina djelatnih vojnih osoba u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Dakle, a koja je to brojka? To je veličina otprilike vojnog sastava Oružanih snaga 16000 vojnih osoba i 1600 državnih službenika i namještenika. Na dan 31. prosinca 2009. brojno stanje je negdje u tim granicama 600 i 200 vojnih, te 2000 državnih službenika i namještenika. Nastojanjem Republike Hrvatske da što prije uđe u euro atlantske integracije započeli su složeni procesi prilagodbe Oružanih snaga NATO standardima što je rezultiralo prijemom Republike Hrvatske u NATO 1. travnja 2009. godine. Nakon prijema u punopravno članstvo NATO-a dovršen je proces prelaska s s jednog koncepta individualne obrane prema kolektivnoj obrani u skladu s tim promatranim razdobljem. Uspješno su se sprovodile aktivnosti strukturiranja i dimenzioniranja Oružanih snaga, aktivnosti koje imaju za cilj potpunu integraciju u NATO strukturu i proces Ovo izvješće na jezgrovit način predstavlja aktivnosti iz kojih je vidljivo na koji način obrambeni sustav funkcionira, koje sposobnosti se u njemu razvijaju i na koji način ispunjava svoju društvenu ulogu, te kako raspolaže sa sredstvima koja su mu povjerena. 2009. godina bila je obilježena nastavkom uspješnog sudjelovanja u međunarodnim mirovnim operacijama i misijama, te sudjelovanjem u obuci i vježbama pripadnika naših Oružanih snaga s pripadnicima Oružanih snaga zemalja članica saveza. U okviru provedbe druge misije sudjelovanja u operacijama odgovora na krize u inozemstvu pripadnici Oružanih snaga su aktivno sudjelovali u 12 međunarodnih mirovnih misija NATO vođenim operacijama ISAF u Afganistanu, KFOR, dvije operacije na Kosovu te u Čadu i Srednjeafričkoj Republici. Time je Republika Hrvatska povećala svoj međunarodni ugled pokazujući međunarodnu solidarnost. Obrambena politika razvija se i provodi u okviru zadanim Strategijom nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske i Strategijom obrane. Prioritet na području obrambene reforme i obrambenog upravljanja u 2009. godini bilo je planiranje operativnih sposobnosti i poboljšanja upravljačkih procesa. Naglasak je bio na ciljevima usmjerenim na opremanje i obuku postrojbi za sudjelovanje u NATO vođenim operacijama, učenju stranih jezika, te sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u multinacionalnim zapovjedništvima. Oružane snage u 2009. godini ispunjavale su svoje temeljne zadaće zaštite teritorijalnog suvereniteta i integriteta zemlje u uvjetima recesije, racionalizacije i štednje, te smanjenjem sredstava za Ministarstvo obrane postignut postignut je napredak u transformaciji Oružanih snaga usmjerenoj na izgradnji i sposobnosti i spremnost za ostvarivanje obrambenih zadaća. Oružane snage su pružale pomoć civilnim institucijama u zemlji sa sudjelovanjem u zračnom prijevozu životno ugroženih osoba, potragama, spašavanju u brdsko-planinskim i teško pristupačnim prostorima. Protupožarni zrakoplovi intervenirali su na požarištima sa preko 10000 letova. Spremnost obrambenog sustava Republike Hrvatske, provođenje kadrovske politike i ukupno stanje u Oružanim snagama pokazuje da Republika Hrvatska ima i razvija sustav primjeren potrebama, razini ugroza i izazovima sa kojima se suočava. Iz izvješća je vidljivo da se obrambeni sustav prilagođava okolnostima smanjenja obrambenog proračuna za zadržavajuću funkcionalnost i razvijajući sposobnosti maksimalno racionalizacijom i unutarnjom preraspodjelom i rezervama. Također, iz izvješća je vidljivo da se Oružane snage u cjelini uspješno prilagođavale obvezama i zadaćama koje proizlaze iz članstva u NATO savezu uz prilagodbe koje nameće svakodnevno funkcioniranje sustava u okolnostima u kojima se društvo nalazi. Dakle, treba reći da je izvješće pravilno

ja bih svakako htio ovdje kolegu dopuniti sa nečim što smatram isto tako bitnim za borbenu spremnost Oružanih snaga, a to je neiskorištene nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske koje su još uvijek na upravljanju MORH-u. Dakle, mi na sreću imamo još jako puno vojnih objekata koji su proglašeni neperspektivnim objektima, a koji se na žalost u ovom trenutku ni na koji način ne koriste. Oni u ovom trenutku čine samo financijsku štetu MORH-u jer moraju biti čuvani. Ali oni čine štetu ako ćemo u najširem smislu gledati na borbenu spremnost ili na obrambenu sposobnost jedne zemlje puno veću zato što su to nekretnine koje bi se sasvim sigurno mogle koristiti u neke druge svrhe – turističke, znanstvene, prosvjetne ili poljoprivredne. Evo ja ću vam reći primjer grada iz kojeg ja dolazim, a to je Koprivnica. Vojska je napustila vojarnu u Koprivnici prije dvije, više od dvije godine. Tamo se nalazi prostor na kojem bi grad želio da nastane sveučilište. Mi smo uputili zahtjev Tamo nas ima i 40 ha vrlo kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta koji već dvije godine nije uopće izorano. Dakle, ono je zakorovljeno i na njemu se ništa ne MORH je učinio ono što je trebao. On je tu nekretninu dao Središnjem uredu državne uprave na upravljanje na raspolaganje, pokrenuta je procedura. Postoji opća volja da ta nekretnina se dodijeli gradu na korištenje ili u vlasništvo. Međutim, ta procedura traje već više od dvije godine. I mi dvije godine ako ništa drugo smo mogli tamo posaditi mrkvu, pa je nismo trebali uvesti u količini u kojoj se mogla tamo proizvesti, a kamoli da govorimo o tome da primjerice 20 radnih mjesta se može otvoriti trenutno u radionici koja postoji ili da smo mogli imati osnovanu neku od visoko obrazovnih institucija koja bi značajno doprinosila razvoju Hrvatske, pa samim time i obrambenoj sposobnosti Hrvatske. Dakle, ja bih apelirao ovdje postoji volja kod MORH-a i oni da provedu ono što je proglašeno neperspektivno. Ali bojim se da nakon toga postoji jedna dosta velika inercija da tako kažem u administrativnom kanalu da se te odluke provedu i da to doista stavimo u funkciju razvoja Republike Hrvatske. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Niko Rebić. objekata u njezinom vlasništvu, da je dalo i niz prijedloga. Dakle ja se s vama slažem da bi oni trebali što prije doći u funkciju, ali mnogi su i sad već u funkciji, ali ne bi bilo dobro niti požurivati dakle da nam se ne bi dogodile neke, neka, sjetite se onih odmarališta u Koprivnici i tako, da to završi na neki način na koji svima skupa ne bi bilo dobro, je li. U tom smislu nisam za brzinu, ali inače se slažem s vama da to treba što prije aktivirati. Gospodin zastupnik Berislav Rončević. Izvolite. **Rončević, Berislav (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo pred nama je još jedno novo izvješće o spremnosti obrambenog sustava i provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u oružanim snagama. Zaista u ovom iscrpnom izvješću koje je još dodatno predstavnik predlagatelja uvaženi ministar Vukelić ovdje prikazao, a i iz rasprava predstavnika klubova zaista je dosta rečeno o ovoj temi, i ne bi ponavljao iz nekakve puke forme, da ispunim svojih 10 zastupničkih minuta jer sam se prijavil za ovu raspravu, ali ću ovdje biti slobodan iskomentirati neke stvri koje su rečene vezane uz ovo izvješće, jer je to moje zastupničko pravo, pa da ne zlorabim ono vrijeme ispravljanja netočnih navoda, ili replika. Financije su vrlo često spominjane ovdje, i vjerujem da ne bi bilo sretnijeg ministra ili sretnijeg načelnika glavnog stožera da država, čije su ove oružane snage objektivno može dati više sustavu. kao što je već više puta istaknuto i čega moramo biti svjesni, oružane snage i vojska moraju dijeliti sudbinu sveukupnog društva, prema tome moramo biti svjesni da i prilika recesije, otežanog gospodarskog poslovanja u kojima Hrvatska trenutno, a ne samo Hrvatska, nego čitav svijet živi, naravno da se moraju reflektirati i na područje obrane i na području obrambenog sustava. I dobro je da saborski zastupnici na problem smanjenog financiranja, smanjenog obrambenog proračuna raspravljaju. Međutim kao i svake godine, mi ćemo doći i u predbožićno vrijeme, zimsko vrijeme kada će se u ovom Visokom domu ponovno povesti rasprave o novom proračunu i kada ćemo ponovo po ne znam koji puta biti svjedoci da iz iz usta onih koji raspravljaju ovdje plaču o smanjenju financijskog proračuna, dolaze amandmani a njihovi prijedlozi su usmjereni upravo na smanjivanje MORH-u i to na pozicijama modernizacije, opremanja, školovanja i stručnog usavršavanja. Pa sada svjestan da ću izazvati repliku, na ovo moje izlaganje, postavljam pitanje je li onda istinska današnja rasprava o financijama stvarno želja da se taj sustav obrane obrane i sustav obrambenog, obrambeni sustav podigne zaista na višu razinu ili je onda želja da se svidimo građanima u svojoj izbornoj jedinici kada predlažemo da se MORH-u skida, da se sa ovih pozicija skida i da se preusmjerava na nekakve druge funkcije. To isto tako moramo biti svjesni kada govorimo i plačemo i tobože brinemo o sudbini hrvatskog vojnika u misiji, kada govorimo o nedostatku opreme, a ja vas ovdje uvjeravam, jer sam svjedok toga, dva puta sam bio u Afganistanu i mogu vam reći hrvatski vojnik u misiji hrvatski vojnik u misiji ima najkvalitetniju opremu, među najkvalitetnije opremljenim vojskama svijeta su hrvatski vojnici u misijama van granica Republike Hrvatske. Postavilo se pitanje da li je ulazak Hrvatske u NATO, što svakako ponovo ocjenjujem vrlo dobrom odlukom, da li je time okrivljena autonomija Republike Hrvatske, po meni apsolutno ne, kao punopravna članica NATO-a ima mogućnost raspravljati i ima mogućnost odlučivati koje će to funkcije hrvatski vojnici, pripadnici oružanih snaga Republike Hrvatske, kad djeluju u međunarodnim misijama, koje će to obavljati, ako zadržimo model da hrvatski vojnik neće preuzimati obavljanje onih funkcija za koje nije osposobljen, da neće preuzimati ili odnosno da netko drugi za njega neće preuzimati obvezu obavljanja onih funkcija za koje hrvatski vojnik nije dostatno opremljen, onda naravno se smanjuje i mogućnost nekakvih izvanrednih, odnosno neželjenih događaja. Iako moramo biti svjesni da ih na te neželjene događaje ni na koji način ne možemo apsolutno isključiti, jer ne postoji ta vojna oprema koja daje apsolutnu sigurnost. Jedan uvaženi saborski zastupnik je prije nekoliko minuta ovdje rekao da hrvatska oprema nije operativna, odnosno to bi nekakvih daljnjim zaključivanjem se moglo reći da je želio reći da Hrvatska vojska nije operativna. Ja ovdje kao saborski zastupnik postavljam pitanje, a koju to zadaću oružane snage Republika Hrvatske, kojoj su joj povjerile meritorne institucije Republike Hrvatske, u promatranom razdoblju, a i nekakvim prethodnim razdobljima nije izvršilo? Neka netko ovdje kaže od Hrvatske vojske je zatraženo to, a Hrvatska vojska je rekla mi to ne možemo ispuniti. Prema tome, sve ono što su meritorne institucije, tijela Republike Hrvatske postavile kao zadaću oružanim snagama Republike Hrvatske, ja nemam podatak i nemam saznanje da bi Hrvatska vojska rekla mi to ne možemo, mi za to nismo osposobljeni, a da naravno su prije toga stavljene i te pretpostavke da da je opremljena, da je osposobljavana i da nakon tog procesa i opremanja i osposobljavanja je oružana snaga Republike Hrvatske rekla mi to ne možemo. Na žalost reći ću to ovdje, jer smo pred novom protupožarnom sezonom, pa nekad se čak postavlja teret ove dodatne funkcije, a to su te neratne, nevojne funkcije oružanih snaga Republike Hrvatske, to nije to nije skretanje oružanih snaga na nekakvu sporednu ulogu, jer su to, te mirnodopske zadaće koje oružane snage trebaju raditi, ali oružane snage ovdje samo daju potporu i ne treba ostaviti, zapuštati taj drugi segment o kojem je kolega Grčić u tim, u području civilne obrane šire govorio u ime kluba HSS-a, i drugi se moraju spremiti, jer oružane snage su samo jedan segment. Na kraju svoga izlaganja ovdje ću upozoriti samo na jedan elemenat koji mi se čini zabrinjavajućim. Znam da se ne može puno napraviti u kratkom razdoblju, znam da je vezano za financijska sredstva, svjestan sam da je potrebno i vrijeme stvaranja civilnih institucija koji će raditi, a to je na stranici 71. ovog izvješća, zbrinjavanje viška naoružanja, imali smo u susjednim zemljama nekoliko nesretnijih događaja, upozoravam ove brojke u odnosu na otpisano, znači ubojita neperspektivna …/Govornik udaljen od mikrofona./… sredstva od tisuću 521 tone, malo elaborirano, više uništeno što naravno neće pozdraviti ove zelene udruge i evo, kao jedna sugestija kolegi ministru, gospodinu Vukeliću, da se na ovom pitanju malo više poradi naravno sukladno mogućnostima jer nekakva nepažnja, nesretni događaj koji se naravno ne može isključiti apsolutno može stvoriti velike posljedice. Zahvaljujem i kao zastupnik podržat ću ovo izvješće. Hvala lijepa. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Boris Šprem. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Mogao bi to biti ispravak netočnog navoda, ali onda gospodin Rončević ne bi mogao odgovoriti, a ja želim da on odgovori. Vi ste rekli da da se ukaže na bilo koji zadatak koji Oružane snage nisu izvršile. Ja vam za taj zadatak ne znam, osim jednog. Jer u Ustavu piše da demokratski nadzor nad radom Oružanih snaga RH vrši Hrvatski sabor. E sad ovo Oružane snage, to je u širem smislu. Tu je onda Ministarstvo obrane. Tvrdim da nismo izvršili demokratski nadzor nad incidentom u Afganistanu tzv. incidentom. Evo, to tvrdim.

Možda još nismo izvršili ako nismo izvršili. Ono što, a sad ste otvorili u ovoj temi repliku, ako ste željeli upozoriti da hrvatski generali odlaze predsjedniku RH kršeći članak kršeći članak 100. Zakona o obrani, a da o tome ne zna ministar obrane, ne zna o sadržaju razgovora, ne zna o temi razgovora, onda je to za mene veći problem nego ono što se dogodilo u Afganistanu. Kolega, odnosno ministar Vukelić ovdje, pozorno sam slušao njegovo izlaganje, niti jednom riječi nije rekao da on odbija dati izvješće vama kao predsjedniku odbora i vjerujem da će to učiniti. Za mene se ovo pitanje koje se bar pojavilo u medijima, a zakon je vrlo jasan, predsjednik republike kao vrhovni zapovjednik u uvjetima mira zapovijeda Oružanim snagama preko ministra obrane. Možda sam nešto propustio? Možda se nešto noćas dogodilo što me netko nije obavijestio, ali ne sjećam se da je Hrvatskoj netko objavio rat i da je u Hrvatskoj netko proglasio stanje ratne ratne opasnosti, a događa se. Za mene je to veći problem i to je onda taj civilni nadzor na kojem bi vi kao predsjednik odbora trebali više poraditi nego na ovom pitanju niže rangiranih časnika u Afganistanu. **Šeks, Vladimir Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Evo ja bih isto se pridružio svojim kolegama prije i rekao bih da je ovo izvješće jedno od dosada najboljih izvješća, da je opsežno, sveobuhvatno i da nam daje podlogu za jednu evo temeljitu i meritornu raspravu koja se odvija sada po tom izvješću ovdje u Parlamentu. Naime, ja ne bih ponavljao citate svojih prethodnika i diskusije, ali bih rekao da je možda 3 su najvažnije stvari od prošle godine iz ovog izvješća vidljive, a to je da je 01.04.2009. godine Hrvatska pristupila NATO paktu, drugo da naše Oružane snage sudjeluju ravnopravno u svim mirovnim misijama i to na način kako je ovdje prezentirano u ovom izvješću, a ono treće o čemu bi možda danas i najviše govorio, a to je da je na temelju odluke Vlade RH od 30. srpnja 2009. godine pokrenuta izrada popisa i kategorizacija neperspektivnih vojnih nekretnina te pronalaženje načina daljnjeg postupanja za svaku neperspektivnu nekretninu. Evo ovdje piše da je trenutno u evidenciji 216 nekretnina za koje je izrađen i dostavljen elaborat Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom. Mislim da je to jedna važna tema i da je dobro da se to malo bolje pokrenulo obzirom, kao što su moji prethodnici govorili, da te nekretnine ne samo da na neki način propadaju nego i čine nekakvu dodatnu nekakvu dodatnu možda štetu široj društvenoj zajednici. Evo isto tako na tragu toga i koristim ovdje sada priliku, s obzirom da je nazočan gospodin ministar, danas je baš jedna radna skupina Ministarstva obrane u posjeti općini Gornji Kneginjec na Varaždin bregu, radi se o vojnom skladištu Varaždin breg koje isto tako, koliko sam ja upoznat jer dolazim iz tog područja, spada u tu kategoriju neperspektivnih nekretnina mada je još uvijek u uporabi i mislim da da je općina Gornji Kneginjec sposobna preuzeti tu nekretninu onog momenta kad se steknu uvjeti. Gospodine ministre ja vas molim u ime svoje općine da nas podržite u tome. Općina ima planove, imamo ideje. Eto prije par godina od Vlade RH dobili smo i određeni broj kvadrata zemljišta, danas je tamo jedna od najboljih zona u Hrvatskoj. 800 ljudi zaposleno, a vjerujte mi ako općina dođe, a ja vjerujem da će doći u vlasništvo ove nekretnine, da ćemo isto tako znati kako i na koji način privesti najboljoj svrsi. Mislim da su to jako važni momenti i da može bitno doprinijeti razvoju jednog područja, a obzirom da imamo puno tih nekretnina i vjerujte mi da nisu interesantne samo one koje su sigurno interesantnije u priobalnom pojasu, ali i ove u kontinentu isto tako mogu bitno mogu bitno odigrati veliku ulogu oko gospodarskih aktivnosti i tih manjih općina itd. Krizni štab općine Gornji Kneginjec kojem sam ja bio tada na čelu '91. godine odigrao jednu veliku ulogu u osvajanju tog skladišta, vjerujte mi poslije toga i grada Varaždina. A znamo poslije toga kakvi je to bilo pozitivnih učinaka na bojišnicama diljem Hrvatske, evo ja vam se unaprijed u ime svih iz tog područja zahvaljujem i vjerujte mi da ćemo znati dobro s tim gospodariti. Još jedanput velim da je ovo izvješće izvanredno dobro jer stanje i situacija u Oružanim snagama je sigurno puno bolje nego bi htjeli ovdje neki prikazati. mislim da smo na najboljem putu da Hrvatska ima jednu od najmodernijih Oružanih snaga unutar NATO pakta. Evo ja ću to izvješće podržati. Hvala lijepa.

sveobuhvatno i svestrano Izvješće o spremnosti obrambenog sustava RH u provođenju kadrovske politike i ukupnog stanja RH koje pokazuje u svim segmentima kakvo je stanje, u svim detaljima, opisano na 125 strana točno definirano u proteklom razdoblju koje je promatrano i koje je u ovom izvješću opisano. Zasigurno možemo reći da je obrambeni sustav putem svojih sastavnica na svim razinama i u svim područjima u skladu sa svojim mogućnostima uspješno se integrira i pridonosi sustavu NATO-a razvojem planiranih sposobnosti i ostvarenja ciljeva naših snaga. Osim suradnje sa zemljama članicama NATO-a ostvaruje se intenzivna suradnja sa zemljama u regiji čime se daje značajan doprinos ukupnoj vanjskoj politici Republike Hrvatske, procesima tranzicije, povjerenja i sigurnosti u regiji. U 2009. godini tako u Izvješću je opremanja i modernizacije nastavljeno je ispitivanje domaće ... puške što zasigurno govori o ulaganju u napredak i i kompatibilnosti sa sustavom NATO-a što čini budućnost Hrvatske sa svojom jurišnom puškom kao što ima i svoj proizveden pištolj. Također, zasigurno se možemo pohvaliti s time da u Đuri Đakoviću se proizvode ogromna vozila koja zasigurno i njih 126 koje će biti proizvedeno u sastavu Oružanih snaga zasigurno će doprinijeti gospodarskom napretku Republike Hrvatske. Kao što je to jurišna puška, kao što je to Hrvatski pištolj i Hrvatska kaciga, kao što su to Hrvatska odijela koja se proizvode zasigurno opremanje naših snaga u svim mirovnim misijama pokazuje kroz ovo Izvješće, ali isto tako kroz sve ocjene koje govore najviši dužnosnici NATO saveza u kratkoj riječi da Hrvatski vojnici u mirovnim misijama, naročito u Afganistanu rade dobar posao zasigurno govori o tome da smo doveli Oružane snage a i njihovu spremnost na jedan najviši nivo, i stoga možemo reći da kroz ovo Izvješće jasno nedvosmisleno možemo vidjeti sve ono što je bitno u razvoju Oružanih snaga ali također u njihovim mogućnostima s obzirom na proračunska sredstva. Zasigurno vjerujemo da nisu dostatna, ali isto tako možemo ocijeniti da je licemjerno danas govoriti o nedostatku tih istih sredstava baš od onih zastupnika koji su u svojim amandmanima o državnom proračunu željeli kresati baš u onim momentima koji se tiču razvoja Oružanih snaga, njihove opremljenosti i njihove inkompatibilnosti sa snagama NATO-a u koji smo sastav i ušli. Danas govore o tome da je nedostatna sredstva kao što je to IDS. koji je o tome govorio trebao biti general Hrvatske vojske pa bi on drukčije o tome razmišljao, vjerojatno ima takvih inspiracija ili možda prohtjeva, ali govoreći danas o tome da smo u amandmanima govorili da se treba srezati u obavještajno sigurnosnoj zajednici, u obavještajnoj agenciji u Hrvatskoj vojsci na svim segmentima i u svim momentima, očito razvoja, zasigurno danas je to za mene licemjerno i pohvaljujemo da se preraspodjelom sredstava što je vidljivo iz ovoga Izvješća, potkrijepili sve ono što je potrebno u daljnjem razvoju, napretku, smanjili ono što nije nužno i potrebno, i vjerujemo danas s obzirom na ugrozu procijenjenost i ugroze Republike Hrvatske, da su Oružane snage dovoljno spremne i opremljene kako bi mogle vršiti svoju zadaću obrane teritorijalne sposobnosti Republike Hrvatske. Zasigurno želim reći nešto o demokratskom nadzoru, demokratski nadzor koji vrši Hrvatski sabor kroz Odbor za obranu zasigurno je primio izvješće, ali ja bih ga nazvao nelegalnim. Izvješće o incidentu u Afganistanu za mene je nelegalno stiglo u Hrvatski sabor i ono je zaobiđuvši Ministarstvo obrane koje nije ni upoznato u tim momentima, trebao ga je predsjednik Odbora za obranu vratiti da ide legalnim putem ili kroz legalne institucije, kao što je to propisano u zakonu o Oružanim snagama koji je temeljni dokument kojim se Oružane snage i vode i rukovode i koje ga poštuju. Stoga mogu reći da mi jesmo kao članovi Odbora upoznati sa Izvješćem i incidentom temeljito kako se to i dogodilo ali ne mogu reći da je ono stiglo u Hrvatski sabor kao civilni nadzor legalno, nego ilegalno i ja sam ja sam na tom Odboru tražio sankcije za načelnika glavnog Stožera koji se drznuo zaobići Ministarstvo obrane i uputiti ga u Hrvatski parlament a bez znanja Ministarstva. To je ono što se ne može događati, to je ono što se ne smije događati i stoga želim reći da su nužne daljnje kadrovske promjene u samom obrambenom sustavu kako bi zasigurno adekvatni, kvalitetni stručni ljudi koji su dostigli da komuniciraju na bar jednom ili dva svjetska jezika, koji su završili najviše škole, ili kroz obrazovanje kadet ili kroz vojska učilišta ili kroz naše fakultete, zasigurno stali na ... domovine i kroz Oružane snage i tako bili i dalje perjanica u Oružanim snagama Europe i svijeta koji zasigurno časno i pošteno brane Hrvatske boje. Toliko i hvala lijepo, pohvaljujem vaše Izvješće koje je sveobuhvatno i koje govori o svim segmentima razvoja napretka u Oružanim snagama. Hvala vam lijepa. lijepa. Dame i gospodo, zastupnice i zastupnici, ja molim klubove ili predsjednike i potpredsjednike Klubova da pokušamo napraviti kvorum radi proširenja dnevnog reda, da usvojimo to, i onda bi to odglasali i nastavili sa sjednicom. Zaključno o ovoj točci dnevnog reda ministar obrane gospodin Branko Vukelić. PO mogućnosti odmah pozvati ako se može. Molim vas pazite, ima čiji ispravak? Nisam vidio oprostite. Ministre, evo imamo jedan ispravak netočnog navoda gospodin Arsen Bauk izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Gospodine predsjedniče, ispravio bih jedan netočan navod gospodina Đakića kada je govorio o visini proračuna. Dakle, što se tiče visine proračuna, prema dugoročnom planu razvoja, sadašnji proračun za 2010. godinu dakle je ispod onoga što je dugoročni plan razvoja predvidio prema tome, ne možemo baš sa sigurnošću reći da je on u skladu sa onima na način na koji ste vi rekli. Također gospodine predsjedniče, dopustite mi da iskoristim priliku kada sam se javio za netočan navod,

(HDZ)** Evo tu je predsjednik Odbora pa će on to vidjeti sve. Ministar obrane gospodin Branko Vukelić zaključno. **Vukelić, Branko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. završimo priču, ja bih to gledao optimistično kao što sve gledam, pa ako jesu neki za proračun ove godine davalo amandmane da se smanji Ministarstvu obrane, ja vjerujem da su oni progledali i da danas iskreno govore da to neće više činiti i onda to tako završimo, jer zaista proračun nije nije nedostatan ali je on na granici gdje bi daljnje smanjivanje zaista dovelo u pitanje procese. Bilo je ovdje nekih govornika, istina rijetkih koji su spomenuli ili rekli da je to izvješće pitanje da li točno sasvim, da li je istinito, da li se nešto ne prikriva, da je nekompletno. Pa ja to zaista želim odbaciti. Ovo izvješće ništa ne prikriva, niti je nekompletno, ono je vrlo opsežno. Jasno je da postoji još puno toga i detalja o kojima bi se moglo još knjiga napisati, ali mislim da za onu razinu koju je potrebno za ovu raspravu to je izvješće kompletno i cjelovito. ja se zahvaljujem svima onima koji su to izvješće pohvalili i u njemu pronašli ono što je vrlo bitno i najvažnije ustvari, a to je informacije o stanju o Oružanim snagama, to je stanje kada je riječ o obrambenim pripremama. I ja te pohvale primam primam ali ih prosljeđujem i proslijedit ću ih onima koji zaslužuju te pohvale, a to su pripadnice i pripadnici Oružanih snaga i Ministarstva obrane. Jer njihov rad prošle godine je u ovom izvješću. Izvršenje njihovih zadaća je u ovom izvješću. Ne posao ministra i onih koji su pisali ovo izvješće, nego zaista tisuće i tisuće naših vrijednih ljudi. I zbog toga zaista želim još jednom odbaciti one tvrdnje nekih saborskih zastupnika danas koji su govorili o tome, kako su zbog smanjenih financijskih sredstava Oružane snage skoro rekao bih u rasulu, kako su neoperativne, kako nemaju potrebnih sredstava.

Zaista kada evo pred neki dan čitamo u novinama izuzetan pothvat našeg pilota koji je helikopterom spasio unesrećenog planinara, pa onda pretpostavljamo da je taj pilot vozio nešto, a da nije leteći došao i spasio. Dakle, imamo sredstva dakle mi zaista imamo sredstva. Jasno je da zbog financijske situacije modernizacija ne ide onom brzinom kako smo željeli, kako smo zacrtali. To je točno. Ići će usporenije, jer toliko sredstava nemamo. Ali naše Oružane snage imaju sredstva, kvalitetna sredstva, naši pripadnici u misijama i to je istina su zaista dobro opremljeni, najsuvremenije opremljeni, ne zaostaju ni za jednom vojskom svijeta koje su u toj misiji, dakle ni za Amerikancima i nikim drugim. To je istina. To je vjerujem to će se osvjedočiti i na samom terenu i Odbor za obranu kada posjeti Afganistan. Ali ne treba ići u Afganistan da se vidi oprema, dakle u Hrvatskoj se vrši obuka naših vojnika i u Hrvatskoj se može vidjeti i oprema s kojom idu i obučenost s kojom idu u izvršavanje tih misija. Prema tome, zaista čestitke prije svega tim pripadnicama i pripadnicima Oružanih snaga koji su u misijama i koji su doma i izvršavaju svoje zadaće, ali isto tako treba reći da se trudimo da ta oprema bude i kvalitetno održavana i da se nabavlja ona najkvalitetnija i najbolja koja je potrebna za izvršenje njihovih zadaća. O Iraku ja bih moli da zaista kažemo samo golu činjenicu i istinu. Da je to jedan humanitarni čin hrvatske Vlade koja je obučila i donirala 6 policajaca i 6 pasa za otkrivanje eksploziva. Pa nadam se da vjerujete da je to dobro djelo, dakle da će se spašavati nečiji životi ako se otkrije eksploziv i ako smo donirali obuku za 6 pripadnika policije Iraka i donirali 6 pasa koji će tražiti eksploziv. Mislim da je to dobra stvar. Kada je riječ o strategijama, bilo je ovdje pitanja o strategijama koje o Nacionalnoj strategiji sigurnosti. Dakle, treba reći i o strateškom pregledu obrane, o dugoročno planu i razvoju Oružanih snaga. To su sve strateški dokumenti koji trebaju zbog mnogih promjena koje su se dogodile Hrvatskoj biti izmijenjeni odnosno doneseni novi. I treba reći da je nova Strategija nacionalne sigurnosti napravljena i da čeka dakle svoju proceduru koja vjerujem da će biti uskoro pokrenuta i javne rasprave i svega, a da nakon usvajanja te strategije ili Strategije nacionalne sigurnosti tek idemo onda slijed je strateški pregled obrane, dugoročni plan razvoja Oružanih snaga itd. Prema tome, svi ti strateški dokumenti u ovoj godini i vjerujem u narednoj godini trebaju biti novi i raspravljeni jasno i usvojeni ovdje u Hrvatskom saboru. Isto tako je ovdje bilo rečeno i apeliralo se na to neka Odbor za obranu da posjeti te naše grane. Pa ja mogu reći da je to dogovoreno, mislim da je to gospodin Šprem jasno i kazao. Evo jučer je trebala biti posjeta zapovjedništvu zrakoplovstva, odgođena je zbog obveza saborskih zastupnika. Dakle, definirani su točni datumi obilaska svih triju grana. I to je dobro da se jednostavno na terenu odbor upozna sa stanjem i može razgovarati sa zapovjednicima i pripadnicima tih grana direktno i bez posrednika. I upravo kroz taj način i kroz posjete Ministarstvu obrane i Oružanim snagama prošle godine od Odbora za obranu, upravu od kada postoji taj Odbor za obranu je demokratski nadzor veći nego ikada nad Oružanim snagama i nad sustavom obrane. Veći nego ikada. Možda ne ide onom brzinom kako bi htjele neke posjete, vjerujem da znamo kako treba planirati iz sigurnosnih i financijskih razloga daljnja putovanja. Ali dakle nikada takav nadzor nije bio. Prema tome, ne može se govoriti da nije demokratski nadzor provođen, da nije napravljen npr. ovim incidentom. Istina je i rekao sam i ja materijal, izvješće koje je dostavljeno koje je bilo sirovo, dakle nepotpuno, prvotno. A isto isto tako moramo znati demokracija je procedura, treba dovršiti proceduru iz svih stegovnih i drugih postupaka da bi kompletno izvješće došlo u Odbor za obranu, a pri tome Odbor za obranu ima i usmeno izvješće i može dobiti sve informacije kada god zaželi i to to želim glasno i jasno reći da se ne bi dovelo u pitanje da li je demokratski nadzor nad Oružanim snagama i Ministarstvu obrane uopće moguć ili ne jer on je veći nego li ikada do sada i držim da je to dobro. Kada govorimo o protupožarnom zrakoplovstvu i zašto je ono u izvješću. Pa mi u izvješću govorimo o ukupnom stanju Oružanih snaga. Jedna od zadaća je i protupožarna zaštita. I nju treba spominjati, mi smo jedna od rijetkih zemalja na ovom području koja ima takove snage, koja u protupožarnoj sezoni sudjeluje do 20 letjelica Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Imamo 6 kanadera, 6 R traktora, helikoptere za gašenje požara, imamo izuzetne snage i tu djeluju pripadnici Oružanih snaga vrlo uspješno i treba im čestiti, jer sve što rade svake godine je za svaku čestitku i mislim da uvelike pomažu da su te štete od požara manje nego što bi bile da nemamo takove snage. Kada govorimo o letenju helikopterom misli se vjerojatno na VIP helikopter koji je opremljen i taj se ne koristi. Ali zaboravljate, pa prošle godine je vodstvo države letjelo helikopterima za Vukovar, dakle letjet će i ove godine, u čemu je problem? Mi imamo helikoptere koje smo nabavili iz …/Govornik se ne razumije./… duga koji su sposobni, koji lete. Prema tome, mi imamo sredstava dovoljno za sve ono što treba. Paško polje, pitanje je budućnosti Paškog polja i da li se vraća sustav obrane. Da, Vijeće za obranu je podržalo moj prijedlog da se Paško polje vrati bilo u sustav Ministarstva obrane, bilo u tvrtku "Pleter", ali u svakom slučaju da bude namjena za odbor naših pripadnika Oružanih snaga, prije svega onih koji se vraćaju iz misije, ali i svih drugih. To je objekt koji držim da može zadovoljiti i potrebe upravo Ministarstva obrane odnosno Oružanih snaga. Problem je pošto je to Paško polje u temeljnom kapitalu Adriatic kluba i tvrtke druge i treba provesti procedure koje nisu jednostavne, ali u svakom slučaju taj projekt ostaje i mislim da je on izuzetno važan i bitan upravo za naše pripadnike Oružanih snaga. Tada je riječ o Pomorskoj bazi Jug i priča o Pločama onda treba reći da je Ploče kao bazu Jug spomenuo netko sa Korčule koji nije htio dakle da tamo bude Pomorska baza Jug, a ni tamo nije nikakva odluka donesena da će biti. Mi jednostavno tražimo lokaciju koja bi bila najpovoljnija, koju bi prihvatilo i lokalno stanovništvo, da ne idemo nikome poremetiti njihove planove turističkog razvoja, bilo kojeg razloga, a s druge strane da po mogućnosti nađemo prostor koji sada već je vojni prostor, da smanjimo troškove, a gradnja te Pomorske baze Jug biti će uvjetovana i mogućnostima financijskim. Prema tome, za sada smo mi u čistom istraživanju mogućih prostora i lokaliteta i nema govora i treba evo i jasna poruka građanima Ploča, nitko nije raspravljao o tome da bi to bilo u Pločama, čak i odgovara, ta lokacija ne odgovara za one zadaće koje bi trebale biti i zbog čega nam Pomorska baza Jug i treba. Dakle riječ je o imovini, velika imovina koja nije imovina Ministarstva obrane i to ste rekli, to je točno, nego je imovina države Hrvatske kojom upravlja Ministarstvo obrane. Vlada je do sada učinila i to treba ovdje reći, bilo je spomenuto i rečeno kako Vlada ne brine o tim nekretninama itd. Pa sjetite se koliko je tih vojnih nekretnina otišlo za poduzetničke zone u kojima rade danas mnoge tvrtke. Bio sam eto i ministar gospodarstva pa sam taj projekt vodio i provodio vrlo uspješno. I u mnogim gradovima, županijama su niknule na prostoru bivših vojarni poduzetničke zone. Mnoge škole su niknule na tim prostorima. Jasno, još uvijek je puno te imovine, jasno je da treba ubrzati procese da se ta imovina privede svrsi, ali ja apsolutno zastupam i jednu poziciju koju mislim da u ovoj današnjoj situaciji ekonomskoj moram zastupati kao ministar obrane, a to je da se eventualna prodaja takvih nekretnina koristi upravo za financiranje projekata

korištenja te imovine treba reći i ono što Ministarstvo obrane i Oružane snage će učinit ove godine i što je Vlada podržala, a to je da se Ministarstvo obrane seli sa svoje sadašnje pozicije na prostor bivše vojarne "Croatia", da će tamo biti i Glavni stožer Ministarstva obrane, da će preseljenje planirano je biti negdje u 8. ili 9. mjesecu, da će u prostore sada gdje je Ministarstvo obrane doći Ministarstvo regionalnog razvitka, šumskog vodnog gospodarstva i time će se smanjiti najamnina koju to ministarstvo plaća negdje godišnje oko 20-tak milijuna. Dakle, Vlada itekako razmišlja kako uštediti novac proračunski, kako racionalizirati sve te prostore koji jesu, ali činjenica je da prostora ima puno i da svi zajedno trebamo uložiti puno više snaga da se taj prostor bivših vojnih nekretnina privede svrsi, ali da se dakle jasno i uštedi novac proračuna koji je itekako važan hvala na konstruktivnim primjedbama, prijedlozima, sugestijama. Nastojat ćemo da iduće izvješće bude iduće godine još kvalitetnije, još bolje, a nadam se i vašoj potpori kada bude i donošen proračun za sve one projekte i programe koji su bitni da se kroz proračun i podrže i da se može nastaviti realizacijom izuzetno važnih programa opremanja imunizacije Oružanih snaga. Hvala Hvala lijepa. Imamo dva ispravka netočnih navoda. Prvo je gospodin Boris Šprem. Izvolite. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Žao mi je, gospodine predsjedniče što ne mogu repliku jer Poslovnik to ne dozvoljava pa ću ispravak netočnog navoda. Dakle, gospodin ministar je rekao da je Odbor za obranu Hrvatskoga sabora obavljao demokratski nadzor nad radom Oružanih snaga onda kad je posjećivao Glavni stožer i Ministarstvo obrane. Gledajte, to je koliko ja razumijem u civiliziranom svijetu upoznavanje sa stanjem stvari. Mi smo došli kao odbor da vidimo kako stoje stvari u Ministarstvu i u Glavnom stožeru i kakvo nam je stanje u Oružanim snagama. A što se tiče demokratskog nadzora, demokratski nadzor je nešto što se obavlja kada je to potrebno, kada se zaključi da nešto ne štima, nešto ne funkcionira i to je ono što ispravljam gospodina ministra i tvrdim i dalje da mi nismo u ovom konkretnom slučaju izvršili demokratski nadzor jer nam to nije bilo omogućeno. A što se tiče zadnje rečenice gospodina ministra potpuno se slažem, zato sam rekao da će SDP glasati za ovaj izvještaj i da ćemo… … /Govornici govore u isti glas, ne razumije se./… Ali mi moramo popraviti stvari, u tom je stvar i da nam izvještaj, ne samo izvještaj, nego da budući izvještaj izgleda što bolje i kvalitetnije, da smo što bolje informirani kako bismo mogli donosit kvalitetno odluke. Hvala. Ispravak, gospodin zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (SDP)** Pa obzirom da ne mogu ispravit netočan navod, ne zbog toga što nemam što ispravljat, ja mislim samo da je gospodin… Samo malo. Ovdje postoji predsjednik Sabora koji bi vam trebao malo obučit kako da se ponašate prema Poslovniku. … Smatram samo da je gospodin ministar zaboravio odgovoriti na ono pitanje Doma Hrvatske vojske u Đakovu. ne bi trebali dijeliti iz koje smo političke stranke, a to bi vama trebalo biti jasno jer ćete vrlo brzo izgubiti izbore. Vrlo brzo. Pitanje gubitka izbora ne spada u ispravak netočnog navoda. Imamo i još jedan ispravak gospodina Arsena Bauka. Izvolite. gospodine predsjedniče. Ispravio bih samo onaj dio navoda ministra kad je govorio o eventualnim sredstvima koji bi se dobili od prodaje ili prenamjene vojnih nekretnina. Dakle, on je istaknuo da bi to trebalo ići u vojni proračun. Taj navod je ipak netočan. Mislim dakle da se radi o novcu Hrvatske države i da bi on trebao biti raspoređen odlukom Vlade i Sabora tamo gdje je najvažnije, pa ako je to vojska onda u vojsku, ako nije onda zdravstvo, obrazovanje ili nešto drugo. I obratno ukoliko se ništa ne dobije od vojnih nekretnina, a potrebno je za vojsku onda treba vojski dati bez obzira na to. Dakle, mislim da vojska u tom smislu nije menadžerska institucija i da ne bi trebao to biti kriterij visine vojnog proračuna. Zahvaljujem. Hvala.